ára gilda almennar útivistarreglur ekki um barnið. Átján ára verður barnið lögráða og fjárráða einstaklingur. Átján ára fær einstaklingur kosningarrétt og má ganga í hjónaband og kaupa tóbak. Tuttugu ára má einstaklingur kaupa áfengi og eiga og nota skotvopn. Við sem teljumst fullorðin reynum að hafa vit fyrir æsku samfélagsins hverju sinni. Veröldin breytist hratt í hraðadýrkandi neyslusamfélagi. Sjálf erum við fyrirmyndir. Við setjum æskunni, einstaklingum, engu að síður þessar skorður. En er kominn tími til að skilgreina í lögum hvenær barn má eignast snjallsíma? Í stjórnarskrá Íslands stendur að börnum skuli tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Hvenær hefur einstaklingur þroska til að gera alls konar? Við setjum viðmið um orkudrykkjaneyslu barna og ungmenna vegna þess að við vitum að slík neysla hefur áhrif.

hvað þá tíu ára barn eða níu ára? Við eigum fordæmi og höfum reglur. Samkvæmt lögum mega börn sem náð hafa fjórtán ára aldri sjá allar kvikmyndir í kvikmyndahúsum ef þau horfa á myndina í fylgd foreldris eða forsjáraðila. Ættum við hér á Alþingi kannski að setja lög um að einstaklingur megi eignast snjallsíma með interneti og samskiptaforritum fimmtán ára? Verndum börnin okkar og ungmennin og aðstoðum foreldra við að sinna því ábyrgðarmikla hlutverki að ala upp barn.

Við í Samfylkingunni höfum margbent á það á kjörtímabilinu að auka þurfi fjárveitingar til almennrar löggæslu, enda hefur lögreglumönnum fækkað mikið þrátt fyrir aukin og flóknari verkefni. Í Kompásþætti á Vísi er fjallað um hið skelfilega manndráp sem átti sér stað í Rauðagerði, sem í fjölmiðlum er sögð hrein aftaka. Rætt er við ekkju hins látna en einnig yfirlögregluþjóna og settan skattrannsóknarstjóra.

að lögreglan hafi að sjálfsögðu viljað vakta ferðir einstaklings sem grunaður var um að bera skammbyssu með hljóðdeyfi, en að lögreglu skorti hvort tveggja mannafla og tíma til að geta sinnt slíkum verkefnum. ferðast sem sagt um landið vopnaður skammbyssu með hljóðdeyfi með vitneskju lögreglu sem getur ekki aðhafst vegna fjárskorts. Theodóra Emilsdóttir, settur skattrannsóknarstjóri, segir í sama þætti skipulagða glæpi vera að gerast fyrir framan augun á okkur en að embættið hafi án árangurs kallað eftir úrræðum til að geta brugðist hraðar við grun um að verið sé að misnota skattkerfið til að koma illa fengnu fé undan. Karl Steinar Valsson, yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra, segir að skipulögð brotastarfsemi sé líklega einhver mesta ógn sem samfélög glíma við í dag. Herra forseti. Ríkisstjórnin hefur sofnað á verðinum þegar kemur að því að tryggja öryggi borgaranna gegn skipulögðum glæpum. Er það í besta falli kæruleysi en í versta falli afglöp ríkisstjórnarinnar. Þetta varðar mannslíf, herra forseti, öryggi borgaranna og heilbrigt samfélag. Ég skora á ríkisstjórnina að opna augun og bregðast við

Við lifum í breyttum heimi og Ísland nýtur athygli umheimsins sem aldrei fyrr. Það birtist m.a. í áhuga ferðamanna á landinu. Samgöngur þurfa að taka mið af þessu og við þurfum að hugsa stórt.

öryggis-, byggða- og umhverfisverndarsjónarmiðum. Í tillögunni er lagt til að samgönguráðherra hefji undirbúning og vinnu ljúki í árslok 2022. Kjalvegur á að vera slagæð landsbyggðarinnar og efla hana og efla á veginn í öllu tilliti. Kjalvegur hefur frá landnámsöld verið mikilvæg samgönguæð í gegnum hálendið. Endurbætur og uppbygging vegarins hefur verið til umræðu um áratugaskeið þó að lítið hafi gerst. Ég sé fyrir mér að verkefnið byggi á notendagjöldum og hafi því ekki áhrif á forgangsröðun samgönguáætlunar. Einkaaðili getur tekið að sér fjármögnun, framkvæmd og rekstur verkefnisins í umboði hins opinbera. Með nýjum Kjalvegi styttist vegalengdin á milli Gullfoss og Mývatns um 237 km og yrði rétt 300 km. Til yrði nýr öxull íslenskrar ferðaþjónustu sem tengdi saman tvö helstu ferðamannasvæði landsins.

Aukning umferðar kallar á að slegin verði skjaldborg um vernd hálendisins. Nýr Kjalvegur taki mið af landslagi, styrki náttúruvernd á hálendinu, auðveldi stjórnun gegn utanvegaakstri og dragi stórlega úr rykmengun og skaða ökutækja. Þegar slík samgöngubót er jafnframt umhverfisvæn þá er mér spurn, hæstv. forseti: Eftir hverju er að bíða?

Það er allnokkur gangur í bólusetningum á Íslandi þessa dagana, mest vegna þess að íslensk heilbrigðisyfirvöld ákváðu að taka í notkun bóluefni sem Norðurlandaþjóðirnar vilja ekki nota af þeim ástæðum að Danir segja að einn af hverjum 40.000 sem fær þetta lyf eigi á hættu að fá blóðtappa. Við höfum nýlega fengið að láni frá Noregi 16.000 skammta af þessu sama lyfi.

eða finni sér annað starf við hæfi. Herra forseti. Ég ætla líka að fjalla um bólusetningar og aðgerðir vegna Covid en með þó nokkuð öðrum hætti. Okkur berast á hverjum degi jákvæðar fréttir af gangi baráttunnar gegn Covid hér á landi. Við heyrum af fjöldabólusetningum í hverri viku sem færa stöðugt fleiri viðkvæma hópa í traust skjól og óðum styttist í að við náum því marki sem talið hefur verið duga til að öðlast hjarðónæmi. Stór viðskiptalönd okkar eru sömuleiðis langt á veg komin og þess er þegar farið að sjá merki með komu bólusettra ferðamanna sem munu hafa mjög jákvæð áhrif á efnahagslífið. En innan um þessar góðu fréttir fáum við líka hörmungarsögur af ástandinu víða annars staðar í heiminum. Vanmáttug heilbrigðiskerfi í mörgum fátækum ríkjum eru að sligast. Skortur á einföldum búnaði og jafnvel bara súrefni fyrir öndunarvélar veldur ómældum þjáningum og dauða, svo sem víða í Asíu. Í meira en ár hefur aðaláhersla Vesturlanda á aðgerðir gegn faraldrinum gengið út á að tryggja bóluefni og veirupróf, fyrst og fremst fyrir sjálf sig. Nú horfumst við í augu við stórkostlegan harmleik í löndum sem gætu þurft að kljást við faraldurinn langt inn á þarnæsta ár á meðan við erum farin að sjá til lands. Það er mikilvægt að við sem auðugt samfélag munum eftir þessu fólki. Við hljótum að leita leiða til að styrkja með enn kröftugri hætti við bakið á baráttunni gegn Covid um heim allan. Það hefur komið fram í máli hæstv. heilbrigðisráðherra að Ísland hefur þegar lagt 500 milljónir í sameiginlega alþjóðlega sjóði vegna þessa og það er vel. Eins hefur komið fram að utanríkisráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið vinni að því að skoða með hvaða hætti sé best að styðja við indversk stjórnvöld í baráttunni við kórónuveirufaraldurinn. Herra forseti.

Hv. þm. Helga Vala Helgadóttir ræddi hér áðan um skipulagða glæpastarfsemi og er full ástæða til að taka undir almenn viðvörunarorð af hennar hálfu í þeim efnum. Það er rétt sem hefur komið fram hjá lögregluyfirvöldum í landinu að skipulögð glæpastarfsemi er vaxandi vandamál og ein af helstu ógnum sem við okkur blasir á þessum tímum. Hins vegar held ég að rétt sé að halda því til haga

að á undanförnum misserum hefur, einmitt vegna hættunnar af skipulagðri glæpastarfsemi, verið farið í sérstakt átak við að auka samvinnu lögregluembætta og annarra yfirvalda sem fást við rannsóknir á þessum málum hefur verið varið í rannsóknir á þessu sviði, stórauknu fjármagni, með sérstökum fjárveitingum en eins með því að nýta fé sem hugsanlega hefur ekki nýst annars staðar í þessum tilgangi. Það hefur því verið verulega aukið í að þessu leyti. Í þriðja lagi hafa verið gerðar ýmsar breytingar á löggjöf, sérstaklega í því skyni að auðvelda lögregluyfirvöldum að sinna rannsóknum og eftirfylgni á þessu sviði.

Við höfum til að mynda verið að banna plast og ýmislegt annað hefur verið gert, reyndar umdeilt, en er samt sem áður staðreynd.

Árið 2018 gerði EFLA verkfræðistofa úttekt fyrir Úrvinnslusjóð og kom í ljós að 70% af þessu plasti var drulla, óhreinindi og vatn. 30% var plast. Í dag er reiknað með hjá Úrvinnslusjóði að þetta séu um 58%. Það gerir allar úrvinnslutölur rangar. Samkvæmt mínum upplýsingum, virðulegur forseti, er allt þetta plast flutt til Malasíu af þessum miðlara í Hollandi. Hvað verður um það er ómögulegt að segja en það er harla ólíklegt að það fari þar í nútímaendurvinnslu á plasti, eins og við reiknum með og viljum að Á sama tíma er verksmiðja starfandi í Hveragerði sem er einhver umhverfisvænsta verksmiðja á þessu sviði í heiminum og hún er verkefnalaus.

Er þetta blekkingaleikur? Er þetta tvískinnungur í okkur þegar kemur að umhverfismálum og þessum mikilvæga þætti? Þetta minnir óneitanlega á förgun skipa í Indlandi sem gerð var að umtalsefni í vetur og vakti mikla athygli. Ég held að við þurfum að bretta upp ermar, virðulegur forseti. Mér þótti heldur dapurt að heyra það í samtölum mínum við embættismenn umhverfisráðuneytisins að þeim er kunnugt um þetta og því enn furðulegra að ekki skuli vera brugðist við með viðeigandi ráðstöfunum.

vafalaust farin að ríkja sól í sinni landsmanna sem upplifa nú að við erum að fikra okkur út úr þessari kreppu og inn í venjubundið líf. Og ef það er eitthvað sem þessi faraldur á að kenna okkur, fyrir utan það auðvitað að samstaða almennings skiptir höfuðmáli, er það skakkt mat sem við höfum lagt á verðmæti starfa. Á heilbrigðisstofnunum, í umönnun og þjónustu, í skólum, ræstingum og víðar, hafa tugþúsundir unnið mjög erfitt og óeigingjarnt starf fyrir heildina. Álagið hefur verið gríðarlegt, vinnuaðstæðurnar erfiðar og talsverðar líkur á því að í einhverjum tilfellum muni það hafa áhrif á starfsfólk til langs tíma. Það sem einkennir svo þennan hóp er að hér er um að ræða það sem við köllum stundum hin hefðbundnu kvennastörf, störf sem hafa oft verið lægra metin en mörg sambærileg störf unnin af körlum. Af þessu þurfum við að draga lærdóma að lokinni kreppu og breyta. Það er auðvitað fyrst og fremst réttlætismál en það er líka nauðsynlegt til þess að tryggja að mögulegt verði að manna þessi störf til framtíðar. Herra forseti. Svona rétt að lokum. Með mjög reglulegum hætti lesum við í blöðunum fréttir úr fjármálakerfinu eða víðar þar sem fólk fær bónusa fyrir alla mögulega og ómögulega hluti og suma jafnvel án þess að maður sjái að sérstök afrek liggi þar að baki. En í lok fyrstu bylgju veittu stjórnvöld starfsfólki heilbrigðisstofnana svokallað framlínuálag. Það var samt sorglega lítið og annað framlínufólk fékk ekki neitt. Nú held ég að það sé kominn tími til þess að við sýnum þessu fólki verðskuldað þakklæti, veitum því launauppbót í samræmi við gríðarlega ábyrgð og látum það verða fyrsta skrefið í að viðurkenna skakkt verðmætamat samfélagsins á störfum og breyta því svo í kjölfarið.

þar sem hún lagði upp með það að fyrir næstu kosningar myndi ASÍ og forysta launafólks beita sér fyrir því að eiga samtal við frambjóðendur og stjórnmálaflokka og kalla eftir því hvaða stefnu viðkomandi flokkar hefðu í málefnum launafólks. Það er vissulega víðtækt því að launafólk er auðvitað bara almenningur í landinu. Það skiptir máli fyrir almenning í landinu hvernig staðið er að uppbyggingu heilbrigðiskerfisins, skattkerfisins,

haga sínum störfum og hvaða áherslumál þeir muni setja á oddinn. Við vitum að flokkar eru mismunandi og það er mismunandi forgangsröð hjá þeim.

Þess vegna skiptir máli hverjir koma að stjórnarborðinu eftir næstu kosningar. Við vitum aldrei hvenær erfiðleikar verða í þjóðarbúinu og þá skiptir máli hvernig forgangsraðað er í þágu launafólks og þeirra sem minna mega sín. Ég tel að Vinstri græn geti gengið stolt frá þessari ríkisstjórn sem setið hefur síðustu fjögur ár, eða næstum því, og geti sýnt fram á að við munum beita okkur fyrir því að efla hagsmuni launafólks í landinu eftir næstu kosningar.

Við þekkjum umfjöllun namibískra fjölmiðla um meint mútumál og önnur meint lögbrot Samherja þar í landi og við þekkjum fréttir af því að íslenskir ráðherrar hafi beitt færeyska kollega sína óeðlilegum þrýstingi þegar kemur að málefnum tengdum hagsmunum Samherja. Þessar fréttir af umfjöllun erlendra fjölmiðla færa íslenskir fjölmiðlar okkur til viðbótar við sína eigin umfjöllun og rannsóknarblaðamennsku og fyrir það erum við flest þakklát. Það er sívaxandi þungi í umræðu og gagnrýni á ítök sérhagsmunaafla í íslensku samfélagi. Við í Viðreisn höfum frá upphafi talað fyrir mikilvægi þess að almannahagsmunir ráði för, að hér eigi ekki að vera við völd stjórnvöld sem verja kerfi sem hygla

íslenskum atvinnurekstri sem ekki tengjast sjávarútvegi, um ítök útgerðarinnar í íslensku samfélagi. Það fer að halla í fimm mánuði frá því að Alþingi samþykkti skýrslubeiðnina og það bólar ekkert á henni. Hvar er skýrslan? Hvenær verður hún birt? Verður hún birt? Það er risastórt hagsmunamál að þessar upplýsingar liggi skýrt fyrir. Og þegar við bætist að stærstu útgerðarfyrirtækin eru í sérflokki vegna ótímabundins einkaleyfis á nýtingu á fiskveiðiauðlind þjóðarinnar þá liggur fyrir að það er líka stórt almannahagsmunamál, að marggefnu tilefni, að ríkisstjórnin láti af fyrirætlan sinni um að leggja fram bitlaust auðlindaákvæði stjórnarskrár og gangi þess í stað af fullum þunga í það að vernda almannahagsmuni, af því að það er eitt stærsta hlutverk stjórnmála, líka á Íslandi. Það er auðvitað alþekkt að stjórnmálamenn horfa oft ekki ýkja langt fram í tímann, kannski vegna þess að hlutirnir breytast svo hratt í pólitík. Dægurmálin duga þeim oft best og það er erfitt að spá og þá sérstaklega um framtíðina, eins og datt út úr einhverjum. Oft taka umhverfi, venjur og hlutir mjög hröðum breytingum án þess að nokkur taki eftir því. Sumir hlutir koma og fara jafnharðan en aðrir eru komnir til að vera og breyta umhverfinu til frambúðar. Sumar breytingar hafa óvænt áhrif sem kannski enginn bjóst við.

er greinilegt að notkun hefur stóraukist á örskömmum tíma. Fólk þýtur fram hjá umferðarteppum á þessum tækjum og það í öllum veðrum, vetur, sumar, vor og haust. Þessar skútur stöðvar ekkert nema kannski rafmagnsleysi og þá er stutt í næstu skútu. Vissulega þarf að huga að öryggi í tengslum við þessi tæki. En hafa menn hugað að því hvaða áhrif það getur haft til lengri tíma ef notkunin verður meiri og almennari? Hafa menn hugað að því? Hefur til að mynda fólk sem aðhyllist hina fokdýru borgarlínu sem hina einu sönnu framtíðarlausn hugað að þeim möguleika að fólk er einfaldlega fljótara í förum og getur farið allra sinna ferða

Samgöngumáti fólks í framtíðinni gæti breyst mjög hratt. Fólk gæti einfaldlega tekið ákvarðanir um nýjan, öflugan og umhverfisvænan samgöngumáta án þess að ráðfæra sig nokkurn skapaðan hlut við stjórnmálamennina.

bygging á þangverksmiðju á Snæfellsnesi, nánar til tekið í Stykkishólmi. Farið hafa fram gríðarlegar rannsóknir á þangi og þara, á stofnstærð og hvað hægt er að taka, og það eru aðilar tilbúnir til að reisa slíka verksmiðju þarna á svæðinu og allt klárt hvað það varðar. Það er nóg til af rafmagni en það vantar heitt vatn. Þessi spurning kom upp í huga mér vegna þess að fram hefur farið einhvers konar störukeppni nú í eitt til tvö ár þar sem þeir sem eiga að veita þessa þjónustu, það eru Veitur að þessu sinni, hafa ekki trú á verkefninu. Þess vegna spyr ég: Er munur á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu? Mér er sagt að ef þetta væri hér á höfuðborgarsvæðinu þá væri þetta ekkert mál. Hverjar eru skyldur slíkra aðila í svona verkefni? Það er búið að sýna fram á að þetta er

og þar fram eftir götunum. Þetta er stórmál fyrir svæði eins og þarna vestur á Snæfellsnesi, í Stykkishólmi, og því spyr ég: Hver er skylda fyrirtækis eins og Veitna í þjónustu við slíka uppbyggingu?

Það var fyrir réttum sjö mánuðum, þann 8. október 2020, sem þessi kona mælti fyrir frumvarpi fyrir hönd Flokks fólksins um að afnema verðtryggingu á neytendalán, sérstaklega núna á óvissutímum í miðjum Covid-faraldri, sérstaklega núna þegar við getum ekki séð neitt annað en að allir en að allir ávextir séu til staðar til að rækta hér upp verðbólgu sem við viljum ekki sjá. Ítrekað var ég með fyrirspurnir til hæstv. fjármálaráðherra, ítrekað skrifuðum við greinar, ítrekað ræddum við um það hvaða ástand við gengum í gegnum við efnahagshrunið 2008. Það hefur verið fátt um svör. Einu svörin sem við höfum fengið frá æðstu embættismönnum eru þau að við þurfum ekki að hafa áhyggjur, verðbólgan muni ekki fara af stað. En það er ekki rétt, virðulegi forseti. Hún er að fara af stað. Hún mælist núna 4,6%. Síðast þegar ég var að ræða um verðbólguna mældist hún um 4,3%. Það er í tísku hér að taka húsnæðisliðinn út úr verðbólgunni þegar tölurnar eiga að líta betur út á blaði. En hvað þýðir það fyrir heimilin í landinu? Hvað þýðir það fyrir fjölskyldurnar í landinu ef við ætlum að láta þennan skell

Við tryggjum ekki eftir á. Það er alveg á hreinu. En við gætum núna tryggt fyrir fram, allt annað er bónus fyrir okkur. Ef svo einkennilega vill til að verðbólgan fer ekki á skrið þá erum við heppin.

Herra forseti. Vandi hjúkrunarheimilanna í landinu hefur verið í umræðunni að undanförnu og við erum komin á einhvers konar endastöð í stefnulausum málaflokki. Í lok mars lögðum við nokkur í þingflokki Samfylkingarinnar fram þingsályktunartillögu um nýja velferðarstefnu fyrir aldraða þar sem snúið er baki við úreltum viðhorfum. Þarna þarf að koma til frumkvæði stjórnvalda. Með tillögunni er höfuðáhersla lögð á búsetuúrræði sem auðveldi eldra fólki umskipti í húsnæði við hæfi með sérstakri ívilnun, þess vegna stundum fjárhagslegri ívilnun, og virkum, þekktum og raunhæfum leiðum. Sjálfstæð búseta á eigin heimili verði höfuðmarkmiðið með stuðningi og fjölbreyttum valkostum. Þar verði heilbrigðis- og velferðartækni virkjuð með margvíslegum leiðum sem enn eru ónýttar, og þróunarverkefni sett á laggirnar sem laði sérstaklega ungt fólk til starfa að áhugaverðum verkefnum. Samhliða verði fagfólk þjálfað samkvæmt áætlunum stjórnvalda um einstaklingsbundna þjónustu á eigin heimili. Fjárhagsleg umgjörð málaflokksins verði endurhugsuð, þar með talin fjármögnun stofnana og greiðsluþátttaka einstaklinga. Leiðarljósið verði fjárhagslegt sjálfstæði og sjálfræði. Hluti af verkefninu verði þróun á sérstöku reiknilíkani sem gerir sveitarfélögum kleift á sínum forsendum að veita viðeigandi markvissa og breytilega þjónustu eftir raunverulegri þörf en ekki á forsendum ríkisvaldsins í ferköntuðu kerfi. Með því að undirstrika viðhorfs- og stefnubreytingu heyri lög um málefni aldraðra sögunni til og verði felld úr gildi.

Herra forseti. Blikur eru á lofti í efnahagsmálum. Heimsfaraldur kórónuveirunnar hefur sett mark sitt á stórar atvinnugreinar á borð við ferðaþjónustuna og veitingabransann. Afleidd áhrif ná þó langt út fyrir þessa geira. Landsframleiðsla dróst saman um 6,6% á síðasta ári og í lok síðasta mánaðar voru ríflega 25.000 manns atvinnulaus eða í minnkuðu starfshlutfalli. Á sama tíma og þjóðin glímir við þetta mikla atvinnuleysi hækkar verðbólgan og hefur ekki verið hærri í rúm átta ár. Hvernig verður brugðist við? Hver verða áhrifin á fjárhag heimilanna? Skortur á opinberum fjárfestingum er annar angi efnahagsvandans. Fjárfestingar ríkisins drógust saman um 9,3% á árinu 2020 og 10,8% árið 2019. Þetta á sér stað á sögulegu samdráttarskeiði þar sem þörfin fyrir inngrip af hálfu hins opinbera eru bæði augljós og brýn. Tíminn fyrir fjárfestingar er núna og var reyndar á síðasta ári líka. Hætt er við að seinagangur í að koma framkvæmdum af stað geti haft þveröfug áhrif og auki spennu og þenslu í hagkerfinu á komandi árum. Ætli ríkisstjórnin sér að bregðast við þessu þá er ekki seinna vænna. Óveðursskýin voru búin að hrannast upp í efnahagslífinu í heilt ár áður en faraldurinn skall á án þess að ríkisstjórnin hafi að mínu mati brugðist við með fullnægjandi hætti.

Staða ríkissjóðs var ekki slæm við upphaf faraldursins. Það er jákvætt, en skuldir ríkisins hafa aukist verulega. Gengisbreytingar einar leiddu á síðasta ári til aukningar upp á 45 milljarða kr. Lánin sem ríkisstjórnin hefur síðan tekið í erlendri mynt ýta undir þessa áhættu ríkissjóðs. Í verstu sviðsmyndinni mun þetta óhjákvæmilega bitna bæði á þjónustu við almenning og ráðstöfunarfé heimilanna, skattahækkun upp á 50 milljarða kr. á næsta kjörtímabili eða með niðurskurði. Með öðrum orðum tekur ríkissjóður áhættu á kostnað lífskjara alls almennings í landinu. Einhverjum kann að þykja þetta svartagallsraus sem hér er flutt, en horfurnar eru ekki bjartar og því verður að bregðast við af alvöru. Við þurfum að skapa meiri verðmæti í þjóðarbúinu og endurreisa fjárhag ríkissjóðs. Til að hagvöxtur geti verið sjálfbær þarf aukna framleiðni í atvinnulífinu með fjölbreyttum útflutningsgreinum, tækninýjungum og nýsköpun. Það þarf að efla og styðja við sköpunarmátt þjóðarinnar og nýjar verðmætaskapandi atvinnugreinar, miklar gengissveiflur og háir vextir vinna með beinum hætti gegn þessum markmiðum. Uppbygging hugvitsgreina er stærsta tækifæri okkar til að sækja fram í þessum efnum. Helstu áskoranirnar eru óstöðugleiki, háir vextir, skortur á langtímastuðningi og framtíðarsýn hins opinbera og of lítil erlend fjárfesting í íslensku atvinnulífi. Ástæða þess vanda er efnahagsumhverfið sem krónan skapar. Hvernig ætlum við sem samfélag að auka stöðugleikann, efla íslenskan útflutning og fjölga tækifærum í íslenskri nýsköpun á meðan við höfum gjaldmiðil sem vinnur gegn þessum sömu markmiðum, eða á meðan ríkisstjórnin hefur sýnt að trúin á gjaldmiðilinn er ekki meiri en svo að hæstv. fjármálaráðherra hefur lagt fram frumvarp sem heimilar Seðlabankanum að grípa til viðamikilla gjaldeyrishafta án aðkomu þingsins? Krónan er vandamál. Vextir á evrusvæðinu og í þeim ríkjum sem hafa tengt gjaldmiðil sinn við gengi evru eru langtum lægri en á Íslandi. Þetta þýðir m.a. að íslenskur almenningur greiðir hærra verð fyrir lán sín en almenningur í löndunum í kringum okkur, fyrirtæki þurfa að standa straum af auknum kostnaði og ríkissjóður tekur ítrekaða áhættu með erlendri lántöku. Herra forseti. Valkostirnir eru tveir; áframhaldandi dans krónunnar í umhverfi hafta og hárra vaxta eða tillaga Viðreisnar, að leita samkomulags við ráðherra Evrópusambandsins um að tengja krónuna við evru og sameiginlegar gengisvarnir með Seðlabanka Íslands og Seðlabanka Evrópu.

forseti. Ég þakka fyrir frumkvæðið að þessari umræðu. Þótt vel hafi tekist til í efnahagsmálum í heimsfaraldrinum er alltaf mikilvægt að spyrja áleitinna spurninga og velta fyrir sér næstu skrefum. Fyrst ætla ég að víkja að atvinnuleysinu, því að það dylst engum að það hefur tekið stökk samhliða heimsfaraldri. Það hafa nánast þurrkast út öll störf í ferðaþjónustu, en þar er um að ræða okkar stærstu útflutningsgrein. Og þetta gerist á svipstundu. Mikið áfall. Nú eru hins vegar skýr merki um viðsnúning, en fólki á almennum atvinnuleysisbótum fækkaði um hátt í 1.000 milli janúar og mars og fjöldi á hlutabótum er aðeins brot af því sem mest var. Auglýstum störfum fjölgar nú hratt, einna mest í tækni- og þjónustugeirum. Batinn á sér stað á sama tíma og ferðaþjónustan er enn í lágmarki, sem vekur vonir um enn hraðari viðsnúning þegar greinin tekur við sér. Með kröftugum aðgerðum á sviði ríkisfjármála og lækkun vaxta hefur tekist að viðhalda kaupmætti og örva eftirspurn. Fjárfestingarátak ríkisstjórnarinnar skilaði um 18 milljörðum í fyrra og í ár verða þeir um 30. Þetta kemur til viðbótar annarri fjárfestingu á vegum ríkisins á borð við sögulega há framlög til samgöngumála og byggingar nýs Landspítala. Fjárfestingar ríkisins drógust því ekki saman eins og hv. þingmaður sagði, heldur jukust þær um 5,8% milli ára í fyrra, samkvæmt tölum Hagstofunnar. Ef við leiðréttum fyrir meðhöndlun Vestmannaeyjaferju í uppgjöri var vöxturinn 12% hjá ríkinu.

Þegar vikið er að mögulegum vaxtahækkunum verður að hafa hugfast það umhverfi sem við búum í. Ef vextir hækka frá núverandi stigi hækkar stigið úr lægsta stigi í nútímahagsögu. Það verður þá fyrst og fremst vegna þess góða árangurs sem náðst hefur í viðspyrnu efnahagslífsins. Það hlýtur að vera merki um að við höfum fundið viðspyrnu ef farið er að ræða um að hér sé þörf fyrir vaxtahækkun. Hækkun fasteignaverðs endurspeglar þann árangur sem náðst hefur í þessu efni. Þó má ekki gleyma því að þróunin er langt í frá séríslensk. Þannig hefur fasteignaverð t.d. hækkað um 13% milli ára í Noregi og 12% í evrulandinu Þýskalandi, 12% hækkun. Það er hins vegar mikilvægt að við gefum áfram í á framboðshliðinni. Það má ekki vera framboðsskortur sem keyrir áfram þessa þróun, en ekki er endilega víst að svo sé í augnablikinu. Sveitarfélög þurfa engu að síður að halda áfram að útdeila lóðum og við þurfum að styðja áfram við þá sem þurfa að komast yfir þröskuldinn inn á húsnæðismarkaðinn. Ég hef ekki langan tíma hér til að fara yfir allt sem snýr að skuldamálum ríkissjóðs, en hérna skiptir auðvitað öllu að við höldum áfram að leggja áherslu á örvun verðmætasköpunar. Við þurfum sömuleiðis að gæta þess að útgjaldavöxturinn á næstu árum verði hægari en vöxtur landsframleiðslunnar. Þannig lokum við fjárlagagatinu. Við hljótum öll að gera okkur grein fyrir því að það skiptir sköpum að tryggja hér áfram efnahagslegan stöðugleika. Lánsfjármögnun ríkissjóðs hefur sjaldan gengið betur en einmitt í dag og með þeirri fjölþættu áætlun sem við höfum kynnt þá hef ég ekki miklar áhyggjur af framtíðinni í því efni. efni. Til að skjóta stoðum undir sjálfbæran hagvöxt er að sjálfsögðu mikilvægt að við búum vel um framtíðargreinarnar á Íslandi. Við höfum sett mikla fjármuni í rannsóknir og þróun. Samtök iðnaðarins hafa áætlað að rannsóknir og þróun hafi aukist um helming sem hlutfall af landsframleiðslu milli áranna 2018 og 2020. Það er gríðarlegur vöxtur. Áætlað er að stuðningur við rannsóknir og þróun í formi endurgreiðslna meira en tvöfaldist í ár, bæði vegna aukinna umsvifa við rannsóknir og aukins stuðnings.

Herra forseti. Sem betur fer var íslenska ríkið í aðstöðu til að bregðast við hinum gríðarmiklu áhrifum heimsfaraldursins og gera það með aðgerðum sem þó eiga það flestar sameiginlegt að vera fyrst og fremst til þess fallnar að lina þjáningar um ákveðinn tíma, ákveðið deyfilyf fyrir efnahagslífið. En nú þegar hillir undir lok faraldursins þurfum við að fara að horfa á efnahagslega uppbyggingu til framtíðar eftir þessa miklu niðursveiflu því að það kemur að skuldadögum. Þá má ekki gleyma að horfa til þess hvernig ástandið var orðið áður en faraldurinn hófst, því að þá þegar voru mörg fyrirtæki, sérstaklega minni fyrirtæki á Íslandi, lent í verulegum vanda vegna aukins kostnaðar og ekki síst aukins regluverks, íþyngjandi regluverks. Fátt hefur líklega skipt eins miklu máli við efnahagslega

Því að hingað streyma inn á færibandi reglugerðir, íþyngjandi regluverk sem er sniðið að allt öðrum aðstæðum en aðstæðum okkar á Íslandi. Þurfum við ekki að mati hæstv. ráðherra að gera miklu betur í því að laga regluverk að aðstæðum okkar og nýta það frelsi sem við höfum? Ég tala nú ekki um að hætta að bæta sífellt við heimatilbúnum vandamálum, íþyngjandi regluverki og gjaldahækkunum, nýjum, grænum gjöldum, og hvað þetta allt heitir sem ríkisstjórnin finnur upp jafnt og

Herra forseti. Mig langar að koma inn á tvo hluti sem hæstv. fjármálaráðherra eyddi talsverðum tíma í hérna áðan. Það er hækkun húsnæðisverðs og verðbólga, hvort tveggja kvíðvænlegir hlutir og sérstakt áhyggjuefni fyrir heimilin. Verðbólga hefur ekki mælst hærri á Íslandi frá því í ársbyrjun 2013 og ein stór ástæða þess er hækkun húsnæðisverðs. Önnur er veiking krónunnar. Húsnæði hefur hækkað um 10% á einu ári. Markmið stjórnvalda hverju sinni á að vera að tryggja aðgengi fólks að öruggu húsnæði, það er grunnþörf og rammi utan um það sem við köllum heimili. En það má ekki gera eingöngu með því að hvetja til aukinnar skuldsetningar. Þegar efnahagslífið fer að taka við sér er fyrirséð að vextir munu hækka aftur, verð orðið hærra á íbúðum og heimilisbókhaldið verður snúnara en áður fyrir fólk. Við upplifum núna í miðri kreppu vísbendingu um fasteignabólu. Manni verður sérstaklega hugsað til ungs fólks sem ekki hefur komist inn á markaðinn og er ekki með sterkt fjárhagslegt bakland og þarf nú allt í einu að fóta sig á markaði sem er bæði dýrari, verður hugsanlega með hærri vöxtum og í óvenjuerfiðu atvinnuástandi ef marka má fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Stjórnvöld hafa einfaldlega ekki boðið upp á nægilega skýr úrræði fyrir ungt fólk sem er að stíga sín fyrstu skref á mjög erfiðum markaði

Næsta ríkisstjórn þarf að bjóða upp á miklu skýrari sýn og leggja fram trúverðugri áætlun þar um. umræða. Það er mikilvægt að ræða efnahagsmál. Ég tel að það að vinna bug á atvinnuleysi sé stóra verkefnið sem er fram undan. Það voru jákvæðar tölur sem komu fram í máli hæstv. fjármálaráðherra hér áðan betur má ef duga skal og við þurfum sérstaklega að huga að því að langtímaatvinnuleysi festi sig ekki í sessi hér. Ég get tekið undir það að hækkun á verðbólgu sé áhyggjuefni. Sem betur fer gera spár ráð fyrir því að hún hjaðni þegar líður á árið. En það þýðir ekki að við þurfum ekki að vera með augun á því og mér fannst jákvætt sem kom fram í máli hæstv. forsætisráðherra hér í þessum ræðustóli í dag að það sé sérstaklega verið að skoða stöðuna á húsnæðismarkaði og að húsnæðismál verði á dagskrá næsta fundar þjóðhagsráðs. Það er vel.

er ekki sammála því. En hvað varðar framtíðina þá tel ég að það séu nokkur atriði sem þurfi að tvinna saman í framtíðarsýninni við það að byggja upp atvinnulíf og efnahag. og efnahag. Við verðum að vaxa út úr þessari efnahagskreppu en uppbyggingin og atvinnusköpunin sem fer

Nýsköpunin var lykillinn út úr kófinu fyrir ári síðan, eins og við Píratar bentum á, og er það í rauninni enn. En við glímum við seinkun um heilt ár eða jafnvel meira út af skemmdarverkastarfsemi ríkisstjórnarinnar á grunninnviðum nýsköpunar. Píratar vilja sá fræjum nýsköpunar út um allt land, gera sveitarfélag sjálfbær til að sinna þjónustu og geta stutt við alls konar atvinnustarfsemi, ekki bara atvinnustarfsemi sem þarf steypu, fermetra og útsvarstekjur. Við þurfum að byggja upp frá rótum, nýjum rótum, í fjölbreyttum garði. Við viljum blómlegan garð og fjölbreyttan, jafnvel upphitaðan, því að við viljum hugsa stórt.

Hv. málshefjandi veltir hér upp veigamiklum spurningum sem vissulega snúa að nútíð og framtíð og birtast sem áskoranir í fjármálaáætlun. Það má kannski segja að það dragi líka fram þá efnahagslega viðkvæmu tíma sem við lifum nú eftir rúmlega árs baráttu við Covid. Atvinnulífið og almenningur hefur sætt ýmiss konar skorðum til athafna og það hefur eðlilega bjagað alla efnahagshringrás. Áherslan síðasta árið hefur verið á að verja hagkerfið, en meginstoðir þess eru heimili og fyrirtæki, halda hagkerfinu gangandi eins og hægt er á meðan verið er að verja líf og heilsu landsmanna. Þetta hefur kallað fram gríðarlegan hallarekstur á ríkissjóði til að fjármagna aðgerðir til stuðnings við heimilin og fyrirtækin, þá sem hafa misst vinnuna og fyrirtækin til þess að þau geti staðið þetta af sér og verið tilbúin í viðspyrnu. Við sjáum fram á að viðspyrnan geti hafist í takti við afléttingaráætlun stjórnvalda samhliða bólusetningum.

lækkun stýrivaxta. Þetta hefur örvað eftirspurn þannig að samdrátturinn á síðasta ári varð minni en ella hefði orðið. Við getum sagt að við séum inni í hálflokuðu hagkerfi og það myndar verðþrýsting

Þar erum við í dag í samkeppni við aðrar þjóðir og þessi samkeppni er vitaskuld af hinu góða, því að ef vel tekst til fylgja henni tækifæri og ekki síst fyrir ungt fólk. Þess vegna viljum við að framsækin fyrirtæki leiti hingað til lands með starfsemi sína, um leið fjölbreyttara og sterkara atvinnulífi og fjölgi þannig tækifærum ungs fólks um vinnu. Mikilvægi þessa blasir auðvitað við núna þegar atvinnuleysi er í hæstu hæðum, sem enn sér því miður ekki fyrir endann á. Til þess að vera samkeppnishæf þarf rekstrarumhverfi á Íslandi að vera gott. Þar þurfum við stöðugleika. Við þurfum fyrirsjáanleika og við þurfum greiðan aðgang að fjármagni og fjármagni á hagstæðum kjörum. Við þurfum ekki síst að tryggja þær aðstæður hérlendis að ungt fólk velji að búa áfram á Íslandi. Lykillinn að því að svo verði áfram er að lífskjörin á Íslandi séu samkeppnishæf við lífskjör annarra landa.

Áfram þarf að byggja upp velferðarkerfið, tryggja aðgang að fyrsta flokks menntun og síðast en ekki síst að gæta þess að hér sé auðvelt að koma sér þaki yfir höfuðið og hefja fjölskyldulíf. En óstöðugleiki í efnahagsmálum vinnur gegn öllum þessum þáttum, gengissveiflur og háir vextir skerða samkeppnishæfni Íslands. Þetta er einfaldlega staðreynd. Þessar sveiflur valda ungu fólki ekki síst miklum vanda við kaup á fyrstu íbúð og þar eru aðstæður ungs fólks á Íslandi einfaldlega þyngri en annars staðar vegna þessara séríslensku aðstæðna. Hvernig getum við (Forseti hringir.) bætt raunverulega afkomu fólks og fyrirtækja hér á landi þegar gjaldmiðill okkar,

að það sé vert að hafa í huga þegar menn ræða um íslensku krónuna og hvort draumur einhverra þingmanna hér um að taka upp evru eigi að rætast, að horfa til þess að varðmaður íslensku krónunnar er Seðlabanki Íslands. Það er merkilegt að horfa til þess að traust á Seðlabanka Íslands hefur tvöfaldast á tveimur árum og er núna 62% samkvæmt mælingum Gallups. 2011 var þetta traust 20%, herra forseti. Það er vísbending um það að íslenska þjóðin treystir íslensku krónunni.

Við þurfum að svara því með hvaða hætti við ætlum að byggja upp blómlegt atvinnulíf og tryggja að hér verði til þúsundir starfa á komandi árum. Í þessum sal hefur verið kallað eftir því á ýmsum tímum að fjölga starfsmönnum ríkisins. Við í Sjálfstæðisflokknum leggjum áherslu á að viðskiptahagkerfinu verði búinn þannig jarðvegur að það geti blómstrað og þar verði störfin til vegna þess að þar verða verðmætin til sem standa undir velferð þessarar þjóðar.

sé samvinna einkaaðila, sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmanna og opinberra fyrirtækja, tryggð, íslenskum almenningi til heilla.

samfara ábyrgri ríkisfjármálastefnu til að geta séð fyrir okkur endurgreiðsluferli á þeim miklu skuldum sem hefur þurft að stofna til til að bregðast við veirufárinu. Verðbólgan sýnist komin á skrið í þeim skilningi að hún er langt yfir viðmiði Seðlabankans og neitar að hníga heldur sýnist færast í aukana.

til 20% hækkunar á launakostnaði hjá sveitarfélögum á milli 2019–2020. Svo kemur annar kúfur núna með styttingu vinnuviku. Það eru náttúrlega ekki innstæður fyrir þessu eins og menn þekkja. Herra forseti. Fjöldi fjölskyldna hefur stofnað til lánaskuldbindinga með breytilegum vöxtum, atvinnuleysi er mikið og heimilin eru berskjölduð fyrir vaxtahækkunum.

er megináherslan á að stöðva hlutfallslegan vöxt skuldasöfnunar, en minni metnaður lagður í arðbærar fjárfestingar, opinbera þjónustu, öflugri almannatryggingar, stuðning við fólk sem misst hefur vinnuna eða stuðning við barnafjölskyldur. Ef spár ganga eftir verða um 10.000 manns án atvinnu hér á landi eftir fimm ár. Í stað þess að útfæra frekari aðgerðir sem einhverju skipta til að fleyta fólki, fyrirtækjum og hagkerfinu í heild í gegnum efnahagsvandann, leggur ríkisstjórnin ofuráherslu á að miða við ákveðið skuldahlutfall árið 2025 með tilheyrandi niðurskurði á ríkisútgjöldum. Í stað þess að beita ríkisfjármálunum til þess að jafna niðursveifluna er hún ýkt með hugmyndum ríkisstjórnarinnar um niðurskurð og skattahækkanir strax eftir eitt og hálft ár þegar atvinnuleysi er enn um 6–7% samkvæmt þeim spám sem liggja undir fjármálaáætluninni. Auk þessarar fjármálareglu sem ríkisstjórnin hefur sett sér sjálf eiga fjármálareglur laga um opinber fjármál að taka gildi árið 2026. Öll önnur ríki sem við berum okkur saman við hafa vikið fjármálareglum til hliðar nú á óvissutímum og hafa ekki sett sér nýjar, líkt og íslenska ríkisstjórnin hefur gert í skammsýni í efnahagslægð. Mikilvægir innviðir munu líða fyrir slíka hagstjórn í langan tíma með tilheyrandi kostnaði, nái stefna ríkisstjórnarinnar fram að ganga. Innviðaskuldir munu hlaðast upp, hvort sem er í vega- og flutningskerfum eða í heilbrigðis- og velferðarkerfinu. Samfylkingin vill skapa frið um hvernig skipta á tekjum og afla þeirra, dreifa byrðum og hverfa frá stefnu ójafnaðar í heimsfaraldri.

sjá ekki fram á að vera með vinnu á næstunni, fái tækifæri til að beita kröftum sínum í þágu sjálfra sín og þá hagkerfisins alls þegar léttir til á vinnumarkaði.

Við eigum að hugleiða það hvaða grænu lausnir geta leitt okkur áfram á veginn, í hvaða grænum lausnum og hvaða grænu nýsköpun, til að mynda, hagkerfið okkar

það liggja fyrir fleiri hillumetrar af skýrslum um þær viðskiptahindranir sem eru til staðar á Íslandi og flestar eru heimatilbúnar. Við erum með lagaumhverfi sem hyglir sérhagsmunum. Við erum með lagaumhverfi sem er óaðlaðandi fyrir erlendar fjárfestingar. Við erum með efnahagsumhverfi þar sem sívaxandi hluti alls arðs fer í að mata tröllvaxið lífeyrissjóðakerfi. Við erum með peningaumhverfi þar sem örmynt sveiflast sem lauf í vindi. Við erum með pólitískt umhverfi þar sem árangur og velsæld er í sterkri fylgni við flokksaðild. Við erum með nýsköpunarumhverfi þar sem ríkisstjórnin leggur niður stóran hluta stuðningsumhverfisins fyrir nýsköpun án þess að það liggi fyrir framtíðaráætlun um hvað skuli gera. Við erum með pólitískt umhverfi þar sem hagstjórnin er á grundvelli beinlínis afsannaðra kenninga. Við erum með hugmyndaumhverfi þar sem thatcherismi ræður enn ríkjum og við erum með atvinnuumhverfi þar sem aldrei hefur verið nein heildstæð stefna. Þessu öllu mætti breyta. Flestu af þessu mætti auðveldlega breyta. Að það hafi ekki enn gerst er ákvörðun.

Atvinnuleysi er pólitísk ákvörðun. Skortur á húsnæði er pólitísk ákvörðun. Fátækt á Íslandi er pólitísk ákvörðun. Þetta eru allt saman pólitískar ákvarðanir. Það væri hægt að laga þetta.

Markmið hagstjórnar eru ávallt full atvinna, hagvöxtur og stöðugt verðlag. Verkefnið fram undan er óhjákvæmilega að horfast í augu við þau fórnarskipti sem eru á milli

þegar ferðaþjónustan tekur við sér og framtíðarverkefnið þá er að sætta sig ekki við hærra jafnvægisatvinnuleysi en við eigum að venjast. Á sama tíma verðum við að beita öllum ráðum til að halda verðlagi stöðugu og verja kaupmáttinn. Auðvitað vegur gengið þungt í þessu. Á síðasta ári þegar hagkerfið tók þennan mikla skell með tilheyrandi afleiðingum og veikingu krónunnar voru viðbrögð Seðlabankans með reglulegri gjaldeyrissölu mjög sterk og studdu við gengið. Þannig beitum við tækjunum rétt. Nú hefur bankinn lýst því yfir að það sé ekki frekari þörf á þessu enda líkur á innflæði með komu ferðamanna og þá frekari styrkingu krónunnar. Með þessum hætti, virðulegi forseti, verðum við að beita tækjunum og þetta verður jafnvægislist. Verkefnið er að halda efnahagslegum stöðugleika, verja kaupmáttinn. Þetta verður jafnvægislist á næstu misserum.

með of mikilli aukningu eftirspurnar er braust fram með innflutningi og miklum viðskiptahalla. Það leiddi að lokum til þess að gjaldeyrissjóðir landsins tæmdust, grípa varð annaðhvort til gengisfellingar eða hafta

réttilega öllum til hagsbóta, því miður. Mig langar til að benda á, þegar verið er að tala um efnahagslegan stöðugleika, að sú kona sem hér stendur hefur mælt fyrir því að við t.d. tækjum inn 70 milljarða á ári frá lífeyrissjóðskerfinu með því að skattleggja lífeyrisgreiðslur við staðgreiðslu, við innborgun í sjóðina, ekki þegar við erum að taka út úr þeim, ekki þegar við erum orðin gömul og lúin og vildum gjarnan sleppa við að borga 35–37% skatt,

Herra forseti. Ég vil byrja á því að þakka fyrir mjög áhugaverða umræðu. Lykilspurningin hefur verið: Hvernig ætlum við að vaxa sem samfélag og tryggja samkeppnishæf lífskjör til framtíðar? Hvernig ætlum við að styðja við sjálfbæran vöxt til langs tíma til að geta staðið undir því velferðarsamfélagi sem við viljum lifa í? Ég hef lagt áherslu á að það þurfi að skoða hver sé rót vanda þess sem við eigum oft við að etja og tel ótvírætt að hann tengist gjaldmiðlinum, sem er uppspretta óstöðugleika. Það höfum við margoft reynt. Hér kom fram að krónan væri mjög góð til að hjálpa okkur í gegnum áföll. Krónan hjálpaði okkur ekki við að koma í veg fyrir að 25.000 Íslendingar yrðu atvinnulausir. Krónan hjálpaði okkur ekki til að koma í veg fyrir hæstu verðbólgu Verðbólga hér er hærri en í nokkru öðru Evrópulandi. Atvinnuleysi jókst hér meira en í nokkru öðru Evrópulandi og þótt víðar væri leitað. leitað. Margar þjóðir eru mjög háðar ferðamennsku eins og við Íslendingar. Það kostaði líka verulega sneið af gjaldeyrisforða Íslendinga að styðja við krónuna. Engu að síður, þrátt fyrir allt þetta stöðugleikatal og hversu vel hafi tekist til með krónuna, hefur krónan sveiflast mjög mikið á undanförnum árum það eru miklar sveiflur á krónunni þrátt fyrir allt. Gengi krónunnar hefur breyst og nú er verið að boða það að gengi krónunnar muni styrkjast. Þannig að gengi krónunnar hefur áhrif hér á Íslandi.

Það hefur stundum verið sagt að ef eina verkfærið sem maður hefur er hamar þá sýnist manni að allt sé nagli. Maður sér ekkert annað en það sem maður getur beitt hamrinum á. á. Mér verður hugsað til þessa þegar ég heyri svona mikla áherslu lagða á evru af þeim flokkum sem hafa það efst á sinni stefnuskrá að ganga í Evrópusambandið og taka upp nýjan gjaldmiðil, það er eins og öll vandamál verði leyst með upptöku gjaldmiðilsins. Það er alveg sama hvort það heitir atvinnuleysi eða hátt húsnæðisverð, samdráttur í efnahagsmálum eða endurreisn ríkisfjármálanna, allt á þetta að gerast með nýjum gjaldmiðli. En þegar betur er að gáð hefur okkur Íslendingum farnast mjög vel við að byggja upp lífskjör á Íslandi, sem þetta hlýtur á endanum að snúast um. Hvernig gengur okkur að byggja upp lífskjör, kaupmátt heimilanna, skapa verðmæti í landinu til að standa undir öflugu velferðarkerfi? Hvernig ganga þessi meginverkefni ríkisvaldsins? Þau hafa flest öll gengið afar vel. Reyndar gekk okkur með okkar eigin gjaldmiðli og í krafti fullveldis, með góða skarpa sýn til framtíðar, að lækka skuldir ríkissjóðs meira á árunum 2011–2019 en nokkurri annarri þjóð í heiminum með okkar eigin gjaldmiðli. Það er dálítið einkennilegt að standa hér í miðri umræðu um þörfina fyrir nýjan gjaldmiðil einmitt þegar vextir hafa sögulega aldrei verið lægri á Íslandi. Aldrei. Og við höfum haft þokkalegan

Þannig að okkur hefur farnast vel. Við höfum tæki og tól til að bregðast við aðstæðum. Það er ekkert sem kemur okkur undan því að glíma við heimsfaraldur, en ef við höfum trú á framtíðinni og trú á þeim tækjum og tólum sem við höfum og beitum þeim rétt mun okkur áfram farnast vel.

kynjahlutföll í nefndum þingsins og hins vegar fortakslausa skyldu til að gæta að kynjahlutföllum í sambandi við nefndir sem Alþingi kýs sem eru utan þings. Ég tel ástæðulaust að hafa reglu af þessu tagi í þingsköpum. Þingflokksformenn hafa að jafnaði á undanförnum árum leitað eftir því, án þess að til þess væri lagaskylda, að jafnrar stöðu kynja sé gætt eins og kostur er í nefndum af þessu tagi. En með því að setja þetta inn í þingsköp finnst mér horft fram hjá því grundvallarsjónarmiði að einn flokkur getur ekki sagt öðrum flokki fyrir verkum um það hvaða

líkt. Það er ekki alltaf framkvæmanlegt þegar allt kemur til alls heldur eru það leiðbeiningar um það hvernig við högum störfum okkar og reynum að uppfylla lögin eins og við getum. En

Hugmyndir okkar um hlutverkaskiptingu kynjanna breytast í tímans rás enda endurspegla

í tímans rás og mér finnst það fagnaðarefni. Ég fagna hverju hænuskrefi sem við komumst áleiðis til þess að viðurkenna jafnrétti kynjanna og að kynin

Þessi lög koma t.d. ekki í veg fyrir að samstarfsmenn okkar hér á þingi fari hér á barinn við hliðina og tali niðrandi um konur, hinsegin og aðra jaðarsettra hópa.

Hér er verið að færa í lög að líta eigi til ákveðinna sjónarmiða, sjónarmiða um kynjajafnrétti, það er öll róttæknin. Það er áhugavert að árið 2021 séu áhöld um það hvort Alþingi Íslendinga treysti sér til þess að líta til kynjasjónarmiða. Mér finnst skipta máli í þessu sambandi að líta til þess hver staðan er á Alþingi Íslendinga hvað varðar kynjahlutföll árið 2021 og hefur Við höfum aldrei náð jöfnu kynjahlutfalli á Alþingi Íslendinga og engu að síður situr það í fulltrúum tveggja flokka að ætla að innleiða sjónarmið um kynjajafnrétti. Það finnst mér umhugsunarvert. Ég styð þetta mál.

og að sjálfsögðu eigum við að líta til þessara sjónarmiða við ákvarðanatöku um setu í nefndum. Það skiptir máli að hafa konur í hópnum þegar verið er að taka ákvarðanir. Við bara vitum að sjónarmið kvenna skipta gríðarlega miklu máli og ákvarðanatakan verður betri þegar við erum með sjónarmið beggja kynja tryggð

háð vilja og ákvörðunum þingflokka hverju sinni, eins og verið hefur. Ég styð málið einnig vegna þess að þrátt fyrir þetta erum við að breyta þingskapalögum sem eru mjög sérstök

er tengt heildarendurskoðun ýmissa lagaákvæða á sviði jafnréttismála sem Stjórnarráðið hafði veg og vanda af og þegar er búið að afgreiða hér á Alþingi. Ætlunin er með þessu að samræma orðalag í þingsköpunum hvað varðar hlut Alþingis í því að kjósa bæði innan þings og utan. Hér er skýrt tekið fram hvað það er sem takmarkar möguleika Alþingis til að geta framfylgt jafnréttislögum að öllu leyti, þ.e. með fyrirvara um niðurstöðu alþingiskosninga hvað kynjahlutföll varðar og stöðuna innan einstakra þingflokka.

Herra forseti. Ég ætlaði að geta þess að breytingartillagan sem er á þingskjali frá hv. þm. Þorsteini Sæmundssyni og mér gengur út á það að reglurnar í þingsköpum verði skýrar í hvívetna um að hlutfallskosning gildi í nefndir, bæði innan þings og utan, og er í ýmsum liðum til að staðfesta það þannig að reglan sé skýr. Vilji menn hins vegar koma sér saman um annað þá geta þeir auðvitað gert það — eins og gert hefur verið og hefur komið fram í þessari umræðu að reglan í lögunum sé hins vegar skýr og ekki sett þar inn eitthvað sem, eins og hv. þm. Björn Leví Gunnarsson sagði hér áðan, ekki er víst að hægt sé að standa við.

Herra forseti. Við göngum hér til atkvæða um lög sem ætlað er að gera breytingar á barnalögum til þess að bæta foreldrastöðu trans fólks og einstaklinga með hlutlausa kynskráningu. Breytingarnar miða að því að tryggja réttindi foreldra sem hafa breytt skráningu kyns og gera þá jafnsetta öðrum foreldrum. Þetta eru gríðarlega mikilvægar breytingar og eru í takt við það að viðurkenna að foreldrar eru alls konar og fyrir því þarf að gera ráð í lögum. Í framhaldinu þarf að skoða það að gera lög kynhlutlaus, bæði barnalög og ýmis önnur lög.

Herra forseti. Ég fagna þessu máli sem lýtur að því að tryggja réttindi foreldra sem hafa breytt um skráningu kyns og gera þá jafnsetta öðrum foreldrum. Ég styð þetta mál en ég get ekki látið hjá líða að nefna að það hefur verið gagnrýnt að ekki var gengið lengra í að breyta barnalögum þannig að þau samræmist veruleika hinsegin fólks og fjölskyldum þeirra, þ.e. að pör og hjón verði sjálfkrafa skráð sem foreldrar barns síns, óháð kyni, kynhneigð, kynvitund eða kyntjáningu án þess að þurfa að sækja um það með vottorði. Ég hef áður lýst þeim veruleika mínum, sem er 20 ára gamall, þar sem ég fékk félagsþjónustuna inn á heimilið — sem nota bene var heimili konu minnar líka vegna þess að það er það sem hjón gera, þau búa saman á heimilinu yfirleitt

og ég hvet okkur öll sem hér erum til að drífa af þessa endurskoðun á barnalögum og gera þau kynhlutlaus og tryggja jöfn réttindi okkar allra og barnanna okkar.

þegar lög um kynrænt sjálfræði voru samþykkt hér á þingi fyrir ekki svo löngu. Ég reyndar sakna þess að ekki hafi verið lagst í það að fara í heildarendurskoðun á persónurétti þar sem það að skrá hlutlaust kyn hefur áhrif á

Samfélagið hefur þróast frekar mikið þannig að ég vona að farið verði í heildarendurskoðun út frá því að uppfæra efnisinnihald þessara laga en ekki einvörðungu að fara í

Virðulegi forseti. Ég hef reynt að vera bjartsýnn þegar kemur að vilja þingsins til að auka eftirlit með lögreglu, sér í lagi sjálfstætt eftirlit með lögreglu. Ég hygg ekki að því sé náð, því miður, með þessu máli og lít svo á að málaflokkurinn sé enn opinn. Það þarf að efla eftirlit með lögreglu meira en þetta, mikið meira, og ég óttast að þessar breytingar hafi í för með sér að fólk haldi að við höfum náð einhverjum stórsigri í þeim efnum þegar svo er því miður ekki.

sýna það í verki hér á Alþingi að við tökum það alvarlega að vald í samfélaginu, hvort sem það er af hálfu Alþingis eða af hálfu framkvæmdarvaldsins, þarf aðhald og mótvægi. Mér finnst ekki komið nógu mikið til móts við það í þessu máli.

Það eitt og sér þýðir ekki að það sé útskýrt hvernig eigi að framkvæma þetta. Mér þykir því 6. gr. frumvarpsins of rúm og reglugerðarheimild dómsmálaráðherra allt of víðtæk eins og þetta er sett fram.

Þarna er m.a. fjallað um lögregluráð, það er fjallað um samstarf við erlend lögregluyfirvöld, þar á meðal það sem hv. þingmaður nefndi um að heimilt sé að veita erlendum lögreglumönnum lögregluvald hér á landi en þó algerlega á forsendum íslenskra yfirvalda og á grundvelli íslenskra laga og reglna. Síðan er fjallað um eftirlitsnefndina í þessu og ég verð að vera nokkuð ósammála hv. þm. Helga Hrafni Gunnarssyni um hans mat á því. Það er verið að víkka út hlutverk eftirlitsnefndarinnar og í nefndaráliti er sérstaklega áréttað hversu mikilvægu hlutverki eftirlitsnefndin hafi að gegna og að skylda yfirvalda,

Félagsmálaráðherra Framsóknarflokksins hefur lagt hér fram á Alþingi frumvarp um málefni innflytjenda. Frumvarpið var lagt fram á Alþingi á síðasta ári en hlaut ekki afgreiðslu. Ljóst er að ríkisstjórnin ætlar að koma þessu máli í gegnum þingið fyrir kosningar. Frumvarpið felur í sér breytt hlutverk Fjölmenningarseturs og er ætlunin að gera stofnunina að tengilið milli flóttafólks, sveitarfélaga og Vinnumálastofnunar. á að auka yfirsýn yfir málaflokkinn og að sama skapi á ákvarðanataka um þjónustu að verða skilvirkari. Ráðgjafarhlutverk stofnunarinnar fær auk þess meira vægi gagnvart sveitarfélögunum. Ég geri ekki athugasemdir við þetta breytta hlutverk Fjölmenningarseturs. Það gerir ágæta hluti, en það er þó ekki stóra málið hvað þetta frumvarp varðar þó svo að reynt sé að færa það í þann búning að það snúist fyrst og fremst um að veita upplýsingar. En svo er nú ekki. Í greinargerð með frumvarpinu er setning sem vekur athygli. Þar segir að með samræmdu móttökukerfi sé unnið að því að tryggja flóttafólki jafna þjónustu óháð því hvernig það kemur til landsins. Hér þarf að staldra við og skoða hvað þetta þýðir í reynd. Aðalmarkmið frumvarpsins er ekki breytt Fjölmenningarsetur eða breytt hlutverk þess. Aðalmarkmið frumvarpsins er að jafna stöðu flóttafólks, hvort sem um er að ræða flóttafólk sem kemur í hópum í boði stjórnvalda, svokallaða kvótaflóttamenn, flóttafólk sem kemur til landsins á eigin vegum, hælisleitendur, eða í gegnum fjölskyldusameiningu flóttafólks. Hæstv. ráðherra hefur upplýst að með þessu frumvarpi verði enginn greinarmunur gerður á kvótaflóttamönnum og hælisleitendum sem fá dvalarleyfi þegar kemur að þjónustu.

Rétt er að það komi hér skýrt fram að hér er um grundvallarbreytingu að ræða, grundvallarbreytingu sem ekki fer hátt vegna þess að hún er sett í þann búning

Það sem er hins vegar ekkert fjallað um í frumvarpinu er að þessi grundvallarbreyting mun hafa verulega aukin fjárútlát í för með sér fyrir ríkissjóð. Það mun ekki gerast á morgun verði frumvarpið samþykkt í dag en innan fárra mánaða frá gildistöku þess verði það að

sem hafa mikla reynslu af þessum málaflokki og mun lengri og meiri reynslu en við. Bætt þjónusta við hælisleitendur mun þýða fjölgun umsókna um alþjóðlega vernd. Það þarf ekki mikil vísindi til að sjá það, fólk leitar í bestu þjónustuna og hún spyrst fljótt út. Ég tek það fram hér,

Það sem verður hins vegar deginum ljósara er að þetta mun senda skýr skilaboð um þjónustuna sem er í boði á Íslandi fyrir hælisleitendur.

Meðalkostnaður vegna móttöku kvótaflóttafólks fyrir einhleypa er um 6 millj. kr. á ári og, herra forseti, ég verð að segja að það er sérkennilegt að yfirfæra réttindi kvótaflóttafólks yfir á hælisleitendur. Þetta er tvennt ólíkt,

Herra forseti. Ég er talsmaður þess að við veljum sjálf þá flóttamenn sem hingað koma. Það er mín persónulega skoðun, að það eigi að vera megininntak í okkar stefnu þegar kemur að móttöku flóttamanna, að við veljum sjálf þá flóttamenn sem hingað koma. Danir hafa sett sér það markmið að þangað komi enginn hælisleitandi í framtíðinni. Þeir vinna markvisst að breytingum á regluverki sínu í þá veruna

Við eigum að velja þá sem hingað koma vegna þess að hælisleitendakerfið eins og það er í dag er misnotað af einstaklingum sem þurfa ekki á því að halda.

Þessir aðilar segja ekki frá því þegar þeir koma til landsins. Það er alþekkt. Þeir fara síðan inn í kerfi og það tekur marga mánuði að fá það staðfest að þeir eiga ekki rétt á hæli.

Við ræðum oft hér í þingsal um það sem betur mætti fara í ríkisrekstri. Við ræðum hvað betur mætti fara í heilbrigðiskerfinu sem kostar mikla peninga. En þegar minnst er á að það sé margt sem betur mætti fara í hælisleitendakerfinu þá hlaupa sumir þingmenn upp til handa og fóta og vilja alls ekki breyta neinu, alls ekki herða reglurnar, alls ekki draga úr misnotkun á kerfinu, alls ekki reyna að spara fjármuni ríkisins, taka bara á móti sem flestum, skiptir engu máli hvort þeir eiga rétt á hæli hér eða ekki, skiptir engu máli hvort þeir eru að misnota kerfið eða ekki. En það eru ekki bara sumir þingmenn sem hlaupa upp til handa og fóta þegar hælisleitendakerfið er gagnrýnt. Sumir fjölmiðlar verða að sama skapi æfir yfir því, svo ekki sé minnst á samfélagsmiðlana. Ég hef persónulega hitt einstakling sem kom hingað á fölskum forsendum sem hælisleitandi og dvaldi hér í tæpt ár á kostnað ríkisins. Viðkomandi býr í Georgíu, ég hitti hann á veitingastað í höfuðborginni Tíblisi á sínum tíma þar sem hann þjónaði til borðs. Þegar hann spurði mig hvaðan ég væri og ég svaraði honum því, þá sagðist hann hafa komið til Íslands, ekki sem ferðamaður heldur sem hælisleitandi. Ég spurði þá hvort hann hefði verið ofsóttur í Georgíu þar sem ekki ríkir stríðsástand. Nei, hann var ekki ofsóttur, sagði hann, hann langaði bara að koma til Íslands og þekkti nokkra Georgíumenn sem hefðu gert þetta.

Það á að herða þessar reglur, herra forseti, til þess að koma í veg fyrir misnotkun. Það er lögbrot að misnota almannatryggingakerfið, að þiggja bætur sem maður á ekki rétt á. Hér er hins vegar allt of lítið gert til að koma í veg fyrir að hælisleitendakerfið sé misnotað.

Miðflokkurinn styður það að við hjálpum þeim sem búa við ömurlegar aðstæður á stríðshrjáðum svæðum en við viljum nýta þá takmörkuðu fjármuni sem við höfum sem best. Það gerum við ekki með því að halda uppi fólki í ár, og stundum í allt að tvö ár, sem á síðan ekki rétt á því að fá hér hæli. Við getum hjálpað sem flestum með samstarfi við alþjóðastofnanir sem starfa á þessu sviði. Að senda peninga til þessara stofnana mun gagnast mun fleirum. Fyrir hvern einn hælisleitanda sem hingað kemur er hægt að hjálpa allt að 12 manns sem eru í þjónustu alþjóðastofnana. Þessar tölur koma frá Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna. Skoðum aðeins þá þjónustu sem kvótaflóttamenn fá sem hingað koma og stjórnvöld velja sérstaklega. Ég er ekki að gagnrýna þessa þjónustu, bara að upplýsa hver hún er. Framfærsla er er greidd í eitt ár, desemberuppbót og barnabætur í eitt ár, greitt er fyrir leikskóla, 100.000 kr. á mánuði í 11 mánuði, skólamáltíðir í níu mánuði, frístundaheimili í níu mánuði, styrkur í skólabyrjun og eingreiðsla fyrir íþróttir og tómstundir, meðlag í tvo mánuði, framhaldsskóli í tvær annir, heilbrigðisþjónusta og lyf í sex mánuði, tannlæknaþjónusta fyrir 115.000 kr., sálfræðiþjónusta fyrir 264.000 á einstakling og önnur sálfræðileg ráðgjöf í 12 mánuði.

gleraugu 30.000 kr., sími og internet í einn mánuð, strætókort. Einnig gera stjórnvöld samning við Rauða krossinn um þjónustu, nemur kostnaðurinn um 600.000 kr. á einstakling og er það viðbót við það sem að ofan greinir.

Að halda því síðan fram hér að þetta frumvarp kosti aðeins 24 milljónir er algjörlega út úr korti, herra forseti. Ég segi það hér aftur: Íslendingar hafa tekið vel á móti kvótaflóttamönnum. Þeir koma iðulega frá stríðshrjáðum löndum. Við eigum áfram að sinna þessum hópi vel og aðstoða við aðlögun þeirra að íslensku samfélagi. Með því að veita hælisleitendum og kvótaflóttamönnum sömu þjónustu er einfaldlega gengið of langt. Skilaboðin berast hratt út í heim og viðbúið er að umsóknir um hæli á Íslandi munu margfaldast á skömmum tíma enda Ísland þekkt fyrir að veita eina bestu þjónustuna í málaflokknum. Fyrir fáeinum árum komu um 6.000 hælisleitendur að landamærum Noregs frá Rússlandi á nokkrum vikum. Eru stjórnvöld hér á landi viðbúin því að fá slíkan fjölda umsókna á fáeinum vikum?

Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft þennan málaflokk á sinni könnu um árabil og er greinilega algjörlega ófær um að leysa þennan vanda. Hann skortir nauðsynlega festu og hefur ekki reynst fær um að taka á þessum vanda.

Herra forseti. Það er brýnt að einfalda og hraða málsmeðferð umsókna um alþjóðlega vernd svo auka megi skilvirkni og stytta málsmeðferðartímann og draga úr óþarfakostnaði fyrir ríkissjóð. Það er ómældur kostnaður sem fer í lögfræðinga, húsaleigu, öryggisgæslu og fleira á meðan fólk bíður eftir niðurstöðu, fólk sem í mörgum tilfellum á síðan ekki rétt á því að fá hér dvalarleyfi vegna þess að það kom hingað á röngum forsendum.

Dómsmálaráðherra lagði fram frumvarp á Alþingi á síðasta ári um breytingu á lögum um útlendinga. Frumvarpinu var ætlað að gera stjórnvöldum kleift að afgreiða skjótt og örugglega umsóknir sem leiða ekki til veitingar alþjóðlegrar verndar. Frumvarpið náði ekki fram að ganga vegna ósættis í ríkisstjórninni. Okkur ber að aðstoða nauðstadda eftir föngum að teknu tilliti til fámennis þjóðarinnar og koma ber í veg fyrir að móttökukerfi hælisleitenda sé misnotað með röngum upplýsingum og tilhæfulausum umsóknum. Það er verkefni sem allir þingmenn eiga að láta sig varða. Ísland hefur ekki farið að fordæmi Dana og Norðmanna og auglýst strangt regluverk í útlendingamálum sem m.a. er sett á samfélagsmiðlana í Noregi og Danmörku vegna þess að á Íslandi eru þessi mál einfaldlega í ólestri vegna stefnuleysis, ófullnægjandi stjórnsýslu og lagaþrætna á kostnað skattgreiðenda. Árið 2004 var 48 tíma reglan við afgreiðslu umsókna tekin upp í Noregi til að draga úr tilefnislausum umsóknum og gera kerfið skilvirkara.

Þetta er texti úr auglýsingum sem norsk stjórnvöld birta á helstu netmiðlum. Auk þess er því komið á framfæri í auglýsingunni að reglur hafi verið hertar í Noregi. Danir hafa birt áþekkar auglýsingar. Það er að verða stefnubreyting í útlendingamálum í Svíþjóð. Það eru stórar og miklar fréttir og þeir tala af mikilli reynslu í þessum málaflokki. Það er orðinn meiri hluti fyrir því í sænska þinginu að herða tungumálakröfurnar, takmarka aðflutning ættingja og gera það erfiðara að fá dvalarleyfi af mannúðarástæðum.

Það hefur algjörlega gleymst í þessari umræðu. Það er alveg greinilegt að þeir sem vinna þetta frumvarp hafa ekkert hugsað út í það.

Telur hv. þingmaður það ekki vera vandamál að hér fæðist 4.500 börn sem gefa lítið sem ekkert til samfélagsins á næstu 15 árum? Er þetta ekki vandamál? Er þetta ekki of mikið? Ræður íslenskt samfélag við þetta?

Herra forseti. Þessi samanburður, að ræða um fæðingar á Íslandi og hælisleitendur, er bara algjörlega út í hött. Ég fagna hverju barni sem fæðist á Íslandi og hefði svo sannarlega viljað að þau væru fleiri.

það er meingallað, það geta allir komið hér inn og borið því við að þeir hafi ýmsar ástæður fyrir því

og það kostar verulegar upphæðir. Þetta er nokkuð sem verður að koma í veg fyrir hér á landi. Það verður að vera hægt að vísa þessu fólki frá strax á flugvellinum þegar það á ekki rétt á því að koma hingað til lands, eins og ég nefndi sérstaklega í ræðu minni. Ég hef hitt einstakling sem hefur sagt mér að að hann hafi svindlað á þessu kerfi hér á Íslandi og fjölmargir fleiri landar hans. Ég taldi rétt að geta þess hér vegna þess að þannig er það í mörgum tilvikum. Við þurfum að herða þessar reglur vegna þess að við getum nýtt þessa fjármuni mun betur. Og ég er búinn að segja það hér, hv. þingmaður, að ég vil sjá þessa fjármuni nýtta í þágu þeirra sem eru í raunverulegri þörf,

hv. þingmaður. Við hljótum öll að vera sammála um að við eigum að gera slíkt hið sama. Það er bara þannig. En við eigum hins vegar að sinna þeim vel sem þurfa á hjálp að halda og ég hef sagt það að ég vil sérstaklega að við stefnum að því að velja sjálf þá flóttamenn sem koma til landsins.

Ég kem hingað upp til að leiðrétta hv. þingmann sem talar um að við séum að opna fyrir einhvern krana í nýrri þjónustu við hælisleitendur. Með þessu frumvarpi er verið að tengja þá

með samræmdri móttöku erum við að styðja sveitarfélög til að veita betri þjónustu til þessa hóps sem við höfum þegar gert, þannig að réttu einstaklingarnir fái rétta þjónustu. Við erum einungis að tala um að

óháð því hvernig það kemur til landsins. Ég get lesið þetta aftur fyrir hv. þingmann, óháð því hvernig það kemur til landsins. Það þýðir að allir fá sömu þjónustuna

Þetta er sama þjónustan fyrir alla. Við sendum þessi skilaboð út. Verði frumvarpið samþykkt þá eru þessi skilaboð komin út. Það mun þýða að kostnaðurinn mun aukast. Það mun kannski ekki gerast á morgun

En hvað um það, við ræðum hér mál sem er mjög lýsandi fyrir það hvernig þessi ríkisstjórn, og raunar fleiri, nálgast pólitíkina nú til dags. Allt byggist á umbúðunum og yfirlýstum markmiðum en ekki raunverulegu eðli málsins og innihaldi, hvað þá raunverulegum áhrifum málsins.

hlyti að byggjast á kynþáttahyggju. Herra forseti. Kynþáttahyggja er eitt það versta sem hægt er að saka fólk um. Það að reyna að nýta slíkar ásakanir að tilefnislausu og meira að segja fyrir fram til að reyna að koma í veg fyrir umræðu, lýðræðislega umræðu um stórt og mikilvægt mál,

En því miður er það orðin lenska úr ákveðnum áttum popúlískra stjórnmála að varpa fram ásökunum um allt hið versta til að reyna að stimpla menn og helst að koma í veg fyrir að vera ögrað með umræðu, með rökræðu. Það var leiðinlegt að sjá hv. þingmann gera tilraun til slíks við upphaf umræðu um þetta mikilvæga mál

Og ef við getum verið sammála um að það sé stórt mál hljótum við að vilja nálgast það á þann hátt sem skilar mestum árangri og hjálpar flestum, gerir mest gagn fyrir þá sem þurfa mest á hjálpinni að halda. Við hljótum þá líka að vera tilbúin í umræðu um hvernig það sé best gert í stað þess að mæta hér með einhverjar umbúðir og bera menn sökum

af hálfu þeirra sem leggja það fram hér. Í þeirri þó tiltölulega litlu umræðu eða tilraunum stuðningsmanna málsins til að skýra það hafa þeir iðulega og nánast undantekningarlaust leitast við að endurskilgreina málið.

að menn geti veitt upplýsingar, að hægt verði að miðla upplýsingum.

sömu þjónustu, hvort sem því er boðið hingað eftir að hafa farið í gegnum lögformlegt ferli í samstarfi við Sameinuðu þjóðirnar og uppfyllir kröfur, eða það leitar til t.d. glæpagengja um að smygla sér til landsins, fara í hættuför sem oft verður til þess að fólk missir aleiguna og sumir jafnvel lífið. Með öðrum orðum: Að það sé sama með hvaða hætti menn koma hingað, sömu reglur um þjónustu eigi að En hvað er verið að gera með þessu? Það er verið að búa til sterkari hvata til að fara ekki þá leið sem við höfum fram að þessu hvatt flóttamenn til að nýta sér,

eða koma á fölskum forsendum, villa á sér heimildir. Ef menn ímynda sér að slíkir hvatar skipti engu máli um fjölda umsókna

í þessum málum að upplýsingar um hvaða þjónusta er í boði á hverjum stað og hvaða reglur gilda dreifast mjög hratt og eru misnotaðar í sumum tilvikum af mjög hættulegum glæpahópum.

sem lesa þær auglýsingar til að fara hina lögformlegu öruggu leið en leita ekki á náðir glæpagengja.

En auðvitað skiptir það líka máli að Ísland er eyja og til að komast hingað þarf að fara í gegnum önnur lönd þegar menn koma frá flestum þeirra landa þaðan sem hælisleitendur koma. Það átti sér eðlilegar skýringar. Ísland tók þátt í Schengen-samstarfinu og Dyflinnar-reglugerðinni ekki hvað síst í ljósi þeirrar sérstöðu að við vorum kannski betur í stakk búin til að leggja áherslu á að stýra því sjálf hverjum væri boðið til landsins.

vegar afleiðing þeirra skilaboða sem hin Norðurlöndin hafa verið að senda frá sér, t.d. með lagabreytingum, breyttu regluverki, jafnvel með auglýsingum, eins og ég nefndi áðan. Hins vegar er það afleiðing þeirra skilaboða sem íslensk stjórnvöld hafa verið að senda frá sér og senda með þessu frumvarpi skýrar en nokkru sinni fyrr.

öðrum hættulegri og verri leiðum. Það er nefnilega ekki að ástæðulausu að

með tilliti til stefnu hinna Norðurlandanna sem öll miða að því að ná betri stjórn á því hverjir koma til landsins að því marki að forsætisráðherra Danmerkur

að hvetja menn til að nýta öruggu löglegu leiðina og reyna að búa til hindranir gagnvart því að menn nýti aðrar hættulegri, jafnvel ólöglegar, aðferðir. Það er gert, eins og stjórnmálamenn á Norðurlöndum útskýra og þar með talið danski forsætisráðherrann, ekki hvað síst

til að útskýra fyrir fólki að það verði að fara hina lögformlegu leið og þannig eigi menn helst von um að fá hæli sem flóttamenn. Aðstoð við flóttamenn hefur verið góð á Íslandi í alþjóðlegum samanburði og við höfum haft það að markmiði, ég held að lengi hafi verið mikil samstaða um það í íslenskum stjórnmálum, að geta tekið vel á móti þeim flóttamönnum sem við bjóðum hingað. En hvað verður um möguleika okkar á því að taka sem best á móti sem flestum þeirra sem við bjóðum hingað ef við höfum ekki lengur stjórn á aðstæðunum og því hverjir koma, á hvaða forsendum og hvernig? Þá missum við þá stjórn sem danska ríkisstjórnin telur að sé alger forsenda þess að hægt sé að taka vel á móti fólki, hjálpa því að aðlagast samfélaginu og hjálpa samfélaginu að þróast eðlilega og viðhalda öflugu velferðarkerfi. Augljóslega mun það hafa áhrif. Það vekur mikla furðu að menn leyfi sér að líta algjörlega fram hjá því við umræðu um málið að það hafi nokkur áhrif yfir höfuð

fjárráðin eru takmörkuð. Í þessum málaflokki ekki hvað síst, þar sem líf, heilsa og velferð fólks er undir, hljótum við að vilja nýta það fjármagn sem er til ráðstöfunar eins vel og kostur er og hjálpa því fólki sem best sem mest þarf á hjálpinni að halda.

hvaða áhrif verða af málinu sem við ætlumst til að þið samþykkið hér, hvort fleiri muni nýta sér þjónustuna og hvort það muni auka kostnað. Það er bara annarra að skoða það.

Sami ráðherra gæti gert það og enginn myndi halda því fram að það væri ekki aðkallandi og mikilvægt að tryggja öryrkjum sem best kjör. Af hverju gerir ráðherrann það þá ekki í þeim málaflokki og segir svo bara: Það hvernig þetta er fjármagnað er allt annað mál fyrir annan ráðherra? ráðherra? Auðvitað hljótum við að líta á þetta stóra mál í heild og á heildaráhrif þess því að þau yrðu mikil.

Ég veit ekki hvaða nöfnum

því að ef fram heldur sem horfir og allar líkur eru á mun flóttamönnum og hælisumsóknum, sem ekki eru endilega alltaf sami hluturinn, fjölga til mikilla muna á komandi árum og jafnvel áratugum. Þess heldur þurfum við að vera með stefnu sem er til þess fallin að takast á við ástandið nú, jafnvel fyrirsjáanlega þróun, og gera sem mest gagn í stað þess að nýta þennan málaflokk, eins og er orðið allt of títt meðal þeirra sem stundum eru kallaðir góða fólkið eða „ybbarnir“, að lýsa því yfir að viðkomandi sé góður en allir sem eru ósammála séu vondir. Ekki er hægt að nálgast svona mikilvægt viðfangsefni á þann hátt.

það að við viljum bæta og samræma móttöku flóttafólks, gera það með því að styrkja það hlutverk sem Fjölmenningarsetri hefur verið falið. Þetta er vinna

Málið hefur verið flutt hér áður, náði ekki fram að ganga og nú gerum við aðra og vonandi síðustu tilraun til þess.

nema sérlega handvalið fólk, og ég hef svo sem ekki náð utan um hvernig það á að vera handvalið, sem þeim er þóknanlegt. Þeir nota náttúrlega tækifærið til að koma þeim sjónarmiðum sínum á framfæri. Það er gott og blessað en ég vil gjarnan koma hingað með gagnskilaboð. Við Íslendingar erum rík þjóð og við erum rík á mjög margan hátt og við erum rík af mörgum ástæðum. Sá auður sem við búum yfir vegna þess fjölda innflytjenda sem hingað hefur komið, aðlagast íslensku samfélagi og lagt sitt af mörkum með okkur hinum sem fyrir eru til að bæta, styrkja og fegra samfélagið okkar, verður sannarlega ekki bara mældur í krónum og aurum. En það er hægt að leggja slíka mælikvarða á ef við viljum það, enda hefur það margoft komið fram. Það eru heilu atvinnugreinarnar á Íslandi sem eiga mikið undir innflytjendum og líka heilu byggðarlögin. Ég fagna Ég fagna þessu máli og treysti því að það fái framgöngu að þessu sinni vegna þess að það er á margan hátt svo mikilvægt að við tökum vel á móti því fólki sem hingað kemur, auðveldum því að verða þeir þátttakendur í íslensku samfélagi sem það kýs að vera. Við eigum svo margt undir því að styrkja okkur sem það opna og frjálsa samfélag sem við erum orðin og getum betur orðið. hins vegar líka að nefna eitt og ég kem hingað upp og ræði það í tengslum við hinar ýmsu skerðingar sem stjórnvöld og við, löggjafinn, höfum sett á íslenskt samfélag í skjóli sóttvarna.

og hegðunarreglur sem okkur eru settar hafa ekki skilað sér til innflytjenda sem ekki eru fullkomlega mæltir á íslenska tungu eða vel tengdir inn í stjórnsýsluna eða samfélagið almennt. Það hefur borið á því að þessi skilaboð hafi ekki náð á réttan hátt til þessa fólks, til þessara samborgara okkar. Það er miður. Ég segi fyrir mig: Ég er vel tengd,

Við verðum að gera betur og við þurfum að koma skilaboðunum um þessi mál á framfæri. Það er ágætur prófsteinn á hversu opið samfélag við erum, hvort við erum að svara skyldum okkar sem samfélag til allra íbúa. Þetta tiltekna mál mun bæta um betur fyrir hóp innflytjenda en við getum sem samfélag tekið þetta lengra og það gengur náttúrlega ekki að við bjóðum fólk hingað velkomið, fögnum jafnvel og stólum á

til ráðgjafar og samræmdrar móttöku flóttafólks. En mér finnst hins vegar samhliða því góða markmiði kjörið tækifæri til að velta því upp hvernig við nálgumst þetta í stóru myndinni

æskilegt versus nauðsynlegt. Maður getur rétt ímyndað sér hvernig það er að lenda í því að ætla sér að fara eftir tilteknum reglum en fá rangar upplýsingar. Við vitum öll að töluverður munur er á því, þegar verið er að skerða frelsi okkar, hvort það er æskilegt að við hegðum okkur á einhvern hátt eða nauðsynlegt. Þetta eru atriði sem skipta máli. Að öðru leyti treysti ég því að þetta mál verði ekki látið líða fyrir það að hér séu mismunandi skoðanir á útlendingamálum almennt, hvernig hvernig við ætlum að takast á við þau í framtíðinni. Þetta mál stendur og fellur með sjálfu sér. Þetta er mikilvægt mál og er lykilatriði fyrir það fólk sem við erum að bjóða velkomið hingað til lands.

Staðan er svo slæm að mig minnir, og nú er ég ekki með tölurnar af því að ég var að drífa mig, að það séu um 80% þeirra sem segja að það skipti ekki máli hvort þau sæki nám í íslensku eða ekki.

innflytjendur taki próf í íslensku eins og þekkist í öðrum löndum. Ég nefni sérstaklega þetta próf vegna þess að að það er eitt af þeim atriðum sem koma fram í þessari rannsókn, að innflytjendur sjálfir myndu vilja að þeir þyrftu að standast einhvers konar gæðakröfur, ef við getum sagt það þannig, vegna þess að með því yrði þeim tryggð góð kennsla.

það að við settum einhverjar skyldur á herðar innflytjendum um að læra íslensku myndi auka gæði kennslunnar. Ég myndi nú frekar vilja snúa þessu við og segja: Ef ég væri algerlega sannfærð um að hér væri tryggur aðgangur

nýta sér þá kennslu, þá værum við kannski komin á þann stað að við gætum farið að tala um hvort eðlilegt væri að setja einhver mörk, einhverjar skyldur á herðar þessum sömu innflytjendum að kynna sér íslenskuna og vera talfær í henni.

að kennslan sé til staðar. Og þá árétta ég að það er ekki bara spurningin um að henda upp námskeiðunum heldur þarf að vera ljóst að búið sé svo um hnútana að fólk hafi færi á að kynna sér þessi

Það er ekki nægjanlega vel staðið að því núna hvernig við þjónustum og komum til móts við innflytjendur á Íslandi. Ég hef lagt fram mál sem fjallar um samfélagstúlkun. Ég hef líka lagt fram mál sem fjallar um dómtúlkum. Það er gert til þess að reyna að undirbyggja þá þjónustu sem við bjóðum upp á en er alls ekki fullnægjandi. Eitt af því gæti verið að við myndum reyna að hlusta af meiri athygli á raddir innflytjenda sem kalla eftir auknum gæðum. eftir auknum gæðum. Þeir nefna sérstaklega íslenskukennslu, sem ég held að skipti öllu máli til þess að við getum gert sem best.

fatlað flóttafólk og tryggja þjónustu við það. Þannig að það er verið að taka á þessu máli. Aðrar hugmyndir sem hv. þingmaður viðrar sem væru til þess að bæta þjónustu við tiltekna hópa flóttafólks eru akkúrat mál sem ættu erindi hér og hefði jafnvel verið gaman að sjá sem breytingartillögu við þetta tiltekna mál og sem verkefni sem Fjölmenningarsetur gæti tekið að sér. Ég tel reyndar að það að vera hér almennt með samræmingu þjónustu,

Herra forseti. Við ræðum hér áfram frumvarp til laga er snýr að samræmdri þjónustu fyrir fólk sem leitar til okkar eftir alþjóðlegri vernd.

og þau sem hlýða á þessa umræðu, að þetta lagafrumvarp snýst um samræmda móttöku flóttafólks, um að Fjölmenningarsetur skuli veita móttökusveitarfélögum faglegar leiðbeiningar og ráðgjöf vegna samræmdrar móttöku flóttafólks.

með útgáfu leiðbeininga, gerð einstaklingsmiðaðra áætlana, gátlista, reglulegri upplýsingamiðlun og stuðningi í erfiðum og flóknum einstaklingsmálum, auk þess sem stofnuninni er falið að halda fræðslufundi.

að svara ákalli um að samræma móttöku fólks á flótta sem til okkar leitar og bæta þjónustu við þann hóp og ekki síður um að samræma vinnubrögð hjá þeim fjölda sveitarfélaga um allt land sem hafa lýst sig reiðubúin og meira en tilbúin til þess að taka þátt í þeirri samfélagslegu og siðferðislegu ábyrgð sem hvílir á okkar herðum sem er að taka á móti fólki sem leitar eftir alþjóðlegri vernd, er á flótta og veita þeim viðkvæma hópi eins samræmda og góða þjónustu og mögulegt er.

og komið fram með þeirra sjónarmið sem er að huga sérstaklega að fötluðu fólki í þessum viðkvæma hópi.

og Alþýðusambands Íslands koma fram grundvallarábendingar og umsagnir við þetta frumvarp

Þessi nefnd hefur varla fundað, varla tekið eina einustu ákvörðun og ekki skilað frá sér neinum

þessum málaflokki sem hefur verið fyrirferðarmikill

Hvað viljum við gera í þessum málaflokki? Viljum við láta mannúð vera okkar leiðarljós

Það sýnir vilja fólks til þess að láta gott af sér leiða í þessum málaflokki, vilja til að bjóða fólk sem flýr hörmulegar aðstæður velkomið til að bjóða upp á þá þjónustu sem sveitarfélög út um allt land hafa upp á að bjóða og ekki síst að bjóða upp á lífsgæði, frið og ró sem íslenskt samfélag býður upp á og fólk er að leita eftir

vil minna á að danskir jafnaðarmenn og dönsk stjórnvöld skera sig mjög úr í norrænu og evrópsku samstarfi þegar kemur að málefnum innflytjenda og flóttafólks og hafa verið gagnrýnd fyrir stefnu í þeim málaflokki,

og að við sinnum okkar upplýsingaskyldu til fólks sem til okkar leitar. Það er ákveðin skylda sem hvílir á okkar herðum hvað það varðar.

sem mest hefur bitnað á ungu fólki, konum og fólki af erlendum uppruna. Þar hefur hlutfall starfsfólks af erlendum uppruna verið mjög hátt í hópi atvinnulausra

Eins gefst nú tækifæri til að tengja starf Fjölmenningarseturs við nýtt vinnulag í velferðarþjónustu út frá stigskiptri einstaklingsbundinni þjónustu sem kemur fram í frumvarpi um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna.

þjónustuna, taka þátt í því að bæta samfélag okkar allra, hvaðan sem við komum og af hvaða uppruna sem við erum og gera það þannig að vel sé.

vegna þess að við erum að tala um þjónustu við einstaklinga, við fólk, og það skiptir miklu máli að því fylgi fjármunir þannig að við séum

við fólk af erlendum uppruna, flóttafólk og innflytjendur. En því verður að sjálfsögðu að fylgja fjármagn

öll þau sem vilja kynna sér umsagnir til að gera það. Ég talaði um það í upphafi að þetta væri mikilvægt skref en það þarf að ganga lengra í því að

og náttúrlega sá mikli kostnaður sem fer í þennan málaflokk og svo náttúrlega stefnubreytingin sem er svo augljós á Norðurlöndum og þá sérstaklega undir forystu jafnaðarmanna í Danmörku.

og að þeir noti hið takmarkaða fé sem er til ráðstöfunar til að leitast við að hjálpa sem flestum og sem best? Þeir gera það með því að hjálpa fólki á heimaslóð og loks um farveg hins alþjóðlega

hvort ég sé sammála stefnu danska jafnaðarmannaflokksins í málefnum innflytjenda

eru algjörlega á skjön við stefnu annarra stjórnvalda í málefnum flóttafólks og innflytjenda og hafa nánast engu nánast engu breytt frá stefnu danska þjóðarflokksins sem áður sat í ríkisstjórn í þessum málaflokki, því miður. Og það er miður.

að hún geti stutt nokkurt af þeim markmiðum sem danska ríkisstjórnin hefur sett sér? Það er í fyrsta lagi að þeir ráði því hverjir komi, að þeir verji takmörkuðu fé með árangursríkari hætti, geti hjálpað fleirum

Hefur hún ekki áhyggjur af þessu og er þetta einhver þáttur í stefnu danskra stjórnvalda sem hún gæti mögulega lýst yfir stuðningi við?

Ég er femínisti og mótmæli að sjálfsögðu brotum á kvenfrelsi hvar sem þau gerast að sjálfsögðu, hvort sem það er hér á Íslandi eða í Evrópu eða í nágrannalöndum okkar eða hvar sem er. er. Svo spyr hv. þingmaður hvort eitthvað sé í stefnu danskra stjórnvalda sem ég geti tekið undir þegar kemur að móttöku innflytjenda og flóttafólks. Ég hef ekki nýlega lagst í

Virðulegi forseti. Við erum hér að ræða útlendingamál í almennum skilningi heyrist mér, sér í lagi málefni hælisleitenda og flóttamanna.

Ég er að reyna mitt besta til að skilja málflutning Miðflokksmanna á sem jákvæðastan hátt, að þeim gangi gott eitt til. Ef ég hef val um það að skilja orð þeirra þannig að þeim gangi eitthvað illt til eða þannig að þeim gangi eitthvað gott til þá ætla ég að velja að gera ráð fyrir því að þeim gangi gott til.

eitthvað vanta. Það er eitthvað sem stenst ekki í málflutningi Miðflokksins í þessu máli. Kannski er það tengt því sem stundum er kvartað yfir úr þeirri átt, kannski stundum með réttu, að

Nú er freistandi að fara aðeins út í þá tölu vegna þess að 6 milljónir í eitt ár á hvern haus er kannski ekki mikill peningur fyrir nýjan einstakling í samfélaginu ég hygg að það kosti miklu meira að koma nýju barni til fullorðinnar manneskju, öll menntunin, heilbrigðisþjónustan, umönnun sem þarf, vinnutap foreldra og guð má vita

Þannig að mér finnst ekki sannfærandi að það sé kostnaðurinn sem hv. þingmenn hafa svona miklar áhyggjur af. Er það fjöldinn? 631 manns, það fæddust 4.500 manns á Íslandi í fyrra.

Mér hefur reynst það erfitt, en ég ætla aðeins út í það á eftir ef ég hef tíma. Það var svo glæsilega sagt einhvern tímann að útlendingar væru svo merkilegt fólk að þeir gætu einhvern veginn þurrausið alla atvinnuna en samt legið bara á kerfinu og gert ekki neitt á sama tíma. Sú speki endurspeglast í því að það er eiginlega alveg sama hvað útlendingur gerir. Hann er alltaf annaðhvort að stela vinnunni eða að leggjast á velferðarkerfið samkvæmt orðræðu úr íhaldsáttinni alla Mótsögnin ætti að vera augljós. Getur verið að málið sé ekki ótti við offjölgun á Íslandi, ekki við að íslenska ríkið

útlenskur hópur með skrýtna trú, fjandsamlegar trúarsetningar og trúarkenningar sem samræmast ekki samfélaginu okkar,

Ég hef bara meiri áhyggjur af því að hægri íhaldsöfl stuðli að því heldur en múslimar. Hvort sem það er á danska þinginu eða ungverska eða pólska eða gríska það ekki múslimar þar í meiri hluta að rífa niður frjálslynd lýðræðisgildi, virðulegi forseti. Það eru hægri íhaldsmenn sem eru að því og þeir eru við völd víða í Evrópu. Ég hef áhyggjur af því. Það er eitthvað sem blasir við í dag.

hnignun þeirra frjálslyndu lýðræðisgilda eins og Píratar. Hér um árið þá ætlaði trúarhópur, agnarsmár, á Íslandi að byggja sér mosku.

En það voru ekki Píratar sem vildu þá mismuna fólki á grundvelli trúar eins og er gert í Sádi-Arabíu. Það voru íhaldsmenn sem vildu það. Það voru íhaldsmenn sem vildu ekki byggja mosku en allt í lagi að byggja kirkjur. Þannig er það í Sádi-Arabíu líka. Þar má ekki byggja kirkjur en það má byggja moskur. Þar ríkir íhaldssemi, sú staðbundna íhaldssemi sem er íslam en ekki kristni.

ekki frá sósíaldemókrötum á Íslandi heldur. Eða þegar kemur að því að hafa sérstaka ríkistrú, sem mér finnst fáránlegt, og hvaðan kemur stuðningur við að hafa sérstaka ríkistrú eða ríkiskirkju? Sádi-Arabíu og frá íhaldsmönnum,

Þannig að ef þeir vilja standa vörð um frjálslynd lýðræðisgildi: Velkomnir. Takið þátt í því með okkur og hættið að kalla eftir því að ríki og einhver kirkja séu samtvinnuð. Hættið að tala um að samfélagið sé þessarar eða hinnar trúarinnar.

Þegar kemur að réttindum kvenna, voru það íslenskir kristnir íhaldsmenn sem komu þeim á? Nei, virðulegi forseti. Það dregst á langinn helst út af þeim, bæði sögulega og í dag.

Þannig að þegar þeir vara við því að hingað komi erlent fólk sem einhvern veginn geti storkað okkar frjálslyndu lýðræðisgildum mættu þeir byrja á því að stíga sjálfir inn í baráttuna og byrja að berjast fyrir frjálslyndum lýðræðisgildum sjálfir. Ég

sá sem hér stendur er ekki bara búinn að lesa eitthvert femínista „woke“ blogg til að komist að sinni niðurstöðu um hver íslömsk kennisetning sé eða hvaða skoðanir ríkja í samfélagi múslima, heldur með því að tala við múslima um íslam, um stjórnmál, mjög mörg samtöl, bæði við einstaklinga og hópa yfir mjög langt tímabil.

En áður en ég kemst í það samtal, sem ég er alveg reiðubúinn til að eiga við múslima sem eru íhaldsmenn, þá hef ég meiri áhyggjur af því að kristnir, hvítir, vestrænir íhaldsmenn nái völdum

Nú á ég ekki mikinn tíma eftir, virðulegi forseti, en ég vil nefna eitt í sambandi við trúarbrögð og hvernig samfélög þróast. Það er auðvelt að taka trúarrit og finna í því einhver vers og dæma einhvern hóp. Við eigum ekki að gera það.

Þetta er nefnilega hægt, virðulegi forseti. Það er ekki þannig að vegna þess að við erum búin að mynda okkur einhverjar skoðanir á því hver hin eða þessi gildi séu í Kóraninum eða öðrum ritum eða almennt

fólk er ekki trúarbrögðin sín. Það er munur á íslamskri kennisetningu, sem við gætum haft eitthvað að athuga við og ég hef mjög margt að athuga við, og múslimanum sem einstaklingi. Það að við óttumst einhver ákveðin vond gildi og aðhyllumst einhver önnur góð gildi þýðir ekki að við þurfum að mismuna fólki á grundvelli trúarsannfæringar. Við eigum ekki að gera það. Þess vegna hafna ég því að við eigum að að velta þessum málum fyrir okkur upp á þetta að gera nema þegar kemur að einhverjum jákvæðum aðgerðum sem við getum farið í, eins og t.d. Welcome to Iceland, sem var verkefni og er vonandi enn þá á vegum Rauða krossins til að kynna fólk fyrir íslenskri menningu, fyrir stjórnarháttunum, fyrir frjálslynda lýðræðinu og öllu þessu góða dóti.

þ.e. að draga úr þessari misnotkun þannig að við getum nýtt fjármunina betur svo að þeir sem koma hingað þurfi þá ekki að bíða hér

vera sú, að því gefnu að maður sé sáttur við það að hingað komi fleira fólk löglega og þannig að það kosti ekki mikla fjármuni, búa til dvalarleyfi sem t.d. Albanir eða Georgíumenn geta notað til að vera hérna löglega án þess að fara í gegnum hælisleitendakerfið. Það vita það ekki mjög margir Íslendingar, virðist vera, að það er ekki til neitt almennt dvalarleyfi. Einhver sem er frá Georgíu getur ekki flutt til Íslands í dag. er ekkert dvalarleyfi í boði. Punktur. Nema auðvitað ef viðkomandi er sérfræðingur, svo sem með háskólamenntun sem nýtist í starfi hér, giftist Íslendingi og eitthvað svoleiðis. En sem sagt Georgíumaður sem kemur hingað til að vinna, borga skatta, til að læra íslensku, til að kenna íslensku, til að skrifa bækur á íslensku, til að efla orðstír Íslands og íslenskrar menningar út um allan heim

Það er mótsögn, virðulegi forseti. Fólk sem kemur hingað inn í gegnum hælisleitendakerfið í leit að vinnu getur unnið og vill vinna og vinnur og þarf ekki á þessari aðstoð að halda. Svo er hitt sem ég myndi líka segja að við ættum að gera. Við ættum að vera jákvæðari gagnvart því að taka á móti fólki, sér í lagi fólki sem hefur einhvers staðar komið við í Evrópu áður og vill vera hérna.

þingmann. Maður er að reyna að átta sig á því raunverulega hvert hv. þingmaður er að fara. Hann fer um víðan völl, kemur mjög víða við.

miðað við þær miklu þarfir sem hér eru uppi? Það er ákall hvarvetna úr samfélaginu eftir því að það sé meira gert og betur. Hvað sér hv. þingmaður fyrir sér í því efni? Og hvað álítur hv. þingmaður að við getum tekið á móti mörgum hælisleitendum á hverju ári? Ég vil nefna að

myndi vilja, í gegnum framkvæmdarvaldið og stofnanir þess, einhvern veginn reyna að finna einhverja formúlu sem gæti vísað okkur veginn þar. En ég skal þó segja að 631 er alls ekki of mikið. Það fæddust 4.500 Íslendingar eða fólk á Íslandi, alla vega í fyrra. Það er ekkert of mikið.

vera leitandi, þannig sé ég hv. þingmann fyrir mér og þannig talar hv. þingmaður. Eitt af því sem ég

árum, voru vinir mínir að velta því fyrir sér hvernig þeir ætluðu að eyða sumrinu. Við vorum nýbúnir í skóla og einhverjir ætluðu að fara að vinna. Einhverjir vinir mínir voru búnir að finna það út að

og fengu útborgað fyrir að mæta inn í landið og voru svo bara að skemmta sér allt sumarið. Það er ekki hægt í dag í Danmörku vegna þess að þetta kostaði ríkið náttúrlega peninga og tilgangurinn, alla vega fyrir mér í dag, er ansi óljós nema bara það að menn geti komið til landsins og farið á sósíalinn og farið að skemmta sér. En einhvers staðar verður að taka peningana.

Ég er nú bara mjög stoltur af því að vera hvítur, miðaldra karlmaður en það gerir mig ekki að vanhæfum manni fyrir vikið.

og mikið af því fólki hefur átt þátt í að byggja upp samfélagið síðustu árin. Ég veit ekki um marga sem eru ósáttir við það að útlendingar hafi komið til að vinna. Það kom fram í ræðu hjá þingmanni að einhverjir segðu að þeir tækju vinnu frá okkur. Ég er ekki einn af þeim sem

því ekki við, því að við erum bara að spyrja þeirrar spurningar hvaða skilaboð felast í því að þetta mál er hér á dagskrá og getur sennilega orðið að lögum fyrr en varir. Hver eru skilaboðin út í hinn stóra heim?

ekki. Ég vil koma því á framfæri að við erum að koma með þessa spurningu. Við viljum ekki að það kerfi sem við bjóðum upp á sé misnotað.

Við þurfum að horfa okkur nær. Við þurfum að sýna ráðdeildarsemi í fjármálum. Við þurfum að vera hnitmiðuð í því sem við tökum okkur fyrir hendur og við eigum að tala um hlutina eins og þeir eru en ekki í einhverjum

hver sýnir mesta manngæsku ekki endilega það sem fólk lætur út úr sér heldur það hvernig það vinnur og hvað er mikil skynsemi í því sem það gerir.

og er megintilgangur þess að við erum að andæfa því að við séum að stagbæta kerfi sem við vitum ekki hvaða afleiðingar hefur:

Það er næstum því sama hvaða frumvarp við erum að eiga við, einhver afleidd áhrif verða af þeirri lagasetningu

og þingmenn koma upp hver á fætur öðrum og segja með sínu lagi, hver á fætur öðrum: Það er ekkert verið að fjalla um þetta, það er ekkert verið að fjalla um hitt, þið eruð að misskilja þetta.

lagasetningar á þætti sem eru ekki skrifaðir beint inn í það tiltekna frumvarp sem til umræðu

að við eigum að taka vel á móti þeim flóttamönnum sem við tökum á móti, styðja við það að þeir aðlagist samfélaginu sem mest og best og verði sem virkastir þátttakendur í því. En við eigum ekki að forma kerfið með þeim hætti að hingað

til. Með því erum við ekki bara að draga úr getu okkar til að styðja við og hjálpa við aðlögun þeirra sem hingað koma, í gegnum þær leiðir sem niðurstaða hefur náðst um að hafa opnar,

Þetta skapar alveg ofboðslega sóun og ég get alveg sagt fyrir mig: Mér finnst engin mennska í því að verið sé að vísa fólki úr landi sem hefur verið hér árum saman. En þá þarf líka að skoða hvers vegna sú staða er uppi.

Eða er sú staða uppi af einhverjum málefnalegum ástæðum? Í öllu falli er það þannig að kerfið eins og það er núna felur í sér gríðarlega mikla sóun sóun og ég held að við getum gert miklu betur fyrir þá sem eru að koma hér inn, til að mynda í gegnum kvótaflóttamannakerfið,

eða hópar sem hafa komið í gegnum kvótaflóttamannakerfið eða annað sambærilegt. Það eru ekki fluttar margar fréttir af þeim hópum en þar er sem betur fer margt sem gengur vel.

„Í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda hefur verið unnið að samræmdri móttöku flóttafólks, óháð því hvort það kemur á eigin vegum, í gegnum alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum eða með samræmdri móttöku flóttafólks.“ Ég er þeirrar skoðunar

Við sjáum með hvaða hætti mál eru að þróast í Danmörku og víða annars staðar í samanburðarlöndum okkar. Ég bara get ekki lagt nógu þunga áherslu á að þetta snýst allt um skilaboðin, frumvarp sem er samþykkt sem hefur áhrif á ákveðna þætti hefur afleidd áhrif. Það hefur þau áhrif að Ísland verður eftirsóknarverðara í þessu samhengi.

að hún sjái fyrir sér að það verði engar umsóknir um alþjóðlega vernd sem komi til Danmerkur, þangað komi í gegnum hið formlega kerfi. Ég veit ekki hvað það er kallað þar en það er það kerfi sem við myndum kalla kvótaflóttamannakerfi

Og í þriðja lagi að Fjölmenningarsetur fái aukið hlutverk sem felst í því að tengja saman flóttafólk og móttökusveitarfélög sem hafa gert samning við félagsmálaráðuneytið. Þetta eru allt prýðisfyrirheit

er af einstaklingum sem eru að koma á eigin vegum og áhöld eru um hversu réttmæt umsókn viðkomandi hefur verið. Það hefur verið unnið frábært starf hjá Fjölmenningarsetri á Ísafirði. Nú er verið að útvíkka og bæta við starfsstöð og það er hið besta mál. Ég talaði fyrir því þegar sú ákvörðun var tekin og lagði þunga áherslu á að meginstarfsstöðin yrði áfram þar sem hún

um að sveitarfélögin taki til sín aukna ábyrgð og í miklu meira umfangi en þetta hefur valdið vandræðum hingað til. Það þarf ekkert að fara í grafgötur með hversu snúnir þessir samningar hafa verið og sveitarfélög hafa talið þá

þá blasir við að svo er ekki. Ég held að við ættum fyrst að reyna að koma þeim málum sem snúa að kvótaflóttamannakerfinu í gott stand og gera það vel, taka vel á móti þeim sem við tökum á móti en ekki færast um of í fang.

Þetta frumvarp snýst um það eitt að gera fólki auðveldara að aðlagast íslensku samfélagi. Þá kemur hin spurningin sem ég vildi spyrja hv. þingmann, einfaldlega: Aðhyllist hann það yfir höfuð að við leggjum okkar af mörkum til að auðvelda fólki að aðlagast íslensku samfélagi? Vegna þess að þetta frumvarp snýst bara um það. Þessi samræmda móttaka flóttafólks snýst bara um það. Ef það er of tælandi til þess að við getum sett það í lög, þá segir það sig sjálft að það er of tælandi að hjálpa fólki að aðlagast íslensku samfélagi. Mér finnst þetta vera af og á á sama tíma hjá hv. þingmanni, en ég vænti þess að hann geti útskýrt það fyrir mér.

og þetta er svarið við spurningunni, þ.e. hvað það er sem ég tel að sé þess valdandi að það verði eftirsóknarverðara fyrir hælisleitendur að sækja um

„… hefur verið unnið að samræmdri móttöku flóttafólks, óháð því hvort það kemur á eigin vegum, í gegnum alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum eða með samræmdri móttöku flóttafólks.“ Ég held að ef við horfum á fjölda umsókna um alþjóðlega vernd eins og staðan er í dag

Þannig að að þessu frumvarpi samþykktu verður búið að innleiða samræmda móttöku flóttafólks óháð því hvort það kemur á eigin vegum, í gegnum alþjóðlega vernd eða fær dvalarleyfi af mannúðarástæðum

að ég tel að hvatinn og eftirspurnin, eftirsóknin fjöldi umsókna verði meiri að þessu frumvarpi samþykktu en án þess. Ég vona að ég hafi svarað spurningunni.

þetta er aðlögunartæki. Þetta er til þess að hjálpa fólki að komast inn í samfélagið og t.d. finna sér vinnu við hæfi, til að borga skatta og geta lært íslensku til að komast inn í samfélagið og læra á kerfið til að þekkja réttindi sín og skyldur. skyldur. Ef þetta frumvarp má ekki verða að lögum vegna þess að þá verði það of tælandi fyrir hælisleitendur, hvað eigum við þá að gera til þess að hjálpa fólki sem fær hæli hérna, þessum 631 sem við samþykktum í fyrra? við að gera til þess að hjálpa því fólki að aðlagast íslensku samfélagi, læra íslensku og komast í vinnu og eiga gott félagslíf og vera landi og þjóð til heilla? Hvað eigum við að gera ef ekki þetta?

betur við kvótaflóttamannakerfið og hafa þann farveg sem algjöran meginfarveg þeirra sem koma hingað til lands og auka þar með líkurnar á að aðlögun, hvort sem við erum að tala um íslenskukennslu eða það að komast í fasta vinnu og gerast skattgreiðendur þar, eigi sér stað í gegnum það kerfi. Það er mín skoðun í þessum efnum.

Ég skil þann söknuð og ég vil ekki að Miðflokksmenn þjáist af vanlíðan þannig að ég kem hér í ræðustólinn.

fyrir því að hafa kerfið óbreytt. Vandamálið er, og það er stóra vandamálið sem við eigum að ræða, að hælisleitendakerfið er algerlega hrunið. Það er stjórnlaust. Það er fullkomlega stjórnlaust kerfi.

Það er ekki að ástæðulausu að vinstri ríkisstjórnin í Danmörku herðir þessar reglur og segir: Við getum ekki haft þetta kerfi.

Við getum ekki haldið svona áfram, alveg sama hvað við viljum vera góð. Þetta er ekki hægt. En það er ekki þar með sagt að við tökum ekki við flóttamönnum.

Það er alveg fjarri lagi. Ég vil rýmka möguleika útlendinga til að koma hér til starfa. En ég ætla ekki að búa til stjórnlaust kerfi

Og í staðinn fyrir að reyna að koma einhverri stjórn á þessa hluti og hafa einhverja stefnu í þessu þá snýst þetta frumvarp bara um það að tryggja að þeir sem koma hér úr flugvél frá Evrópu

Um það á þetta að snúast. En þessi umræða

Við erum ekki kosin til að gæta hagsmuna heimsins en við erum hluti af heiminum og við berum ákveðnar skyldur og ég vil standa við þær. Það stendur ekki á mér í því frekar en öðru. En

Það hefur ekkert með frjálslyndi að gera að hver sem er geti komið inn á kostnað okkar allra sisvona.

að það eigi ekki að vera nein landamæri. Ég get samþykkt þá pólitík ef menn segja: Já, ókei, engin landamæri. En þá er heldur ekkert velferðarkerfi sem skattgreiðendur halda uppi. Þá er bara allt opið og hver verður að bjarga sér ef þú ætlar að hafa engin landamæri og allir geta verið hér sem vilja vera. Gott og vel. Það er þá einhver pólitík sem við getum rökrætt. En við getum ekki boðið

En ég vil líka þakka honum fyrir að verða við áskoruninni og koma hér sem fulltrúi Sjálfstæðisflokksins því að þá hefur alveg vantað í þessa umræðu. En þá verð ég líka að spyrja:

og á það þannig sameiginlegt með t.d. frumvarpi ríkisstjórnarinnar um lögleiðingu fíkniefna að njóta stuðnings fyrst og fremst úr einhverri allt annarri átt.

á næsta heimsþingi þess söfnuðar. Er hv. þingmaður e.t.v. bara undantekningin sem sannar regluna? Við verðum að gera eitthvað, sýna einhvern dug, íslenskir stjórnmálamenn, sagði hv. þingmaður — ég er sannarlega sammála honum — og var að vísa til þessara mála.

En hvað mun Sjálfstæðisflokkurinn gera? Mun hann sýna dug í þessu máli eða munu menn að vanda brölta í salinn og ýta á græna takkann með Vinstri grænum, Pírötum, Viðreisn, og svo mætti lengi telja?

En ef einhver vill reyna t.d. að taka hælisleitendakerfið út með þeim hætti sem er núna og segja að við tökum þetta bara í gegnum flóttamannakerfið,

Herra forseti. Það er sannarlega óhætt að taka undir það að útlendingar eru langsamlega flestir, nánast allir, gott fólk eins og fólk er almennt.

Þótt því sé lýst í greinargerðinni hvað til standi þá má ekki tala um heildarmyndina, ekki strax, það sé bara fyrir einhverja aðra að ræða það. En svo þekkjum við hvernig kerfið virkar, er það ekki hv. þingmaður? Og nú spyr ég þig:

En ég er hins vegar mjög feginn því að við getum aðeins notað tækifærið í þessu máli til að ræða almennt um þetta, um hælisleitendakerfið.

Ég vil standa við skyldur Íslands en ég vil ekki hafa neitt stjórnlaust. Við erum búin að missa stjórnina. Önnur lönd misstu stjórnina og hvernig brugðust vinstri menn í þeim löndum

um að fjármagna samkvæmt raunútgjöldum í stað þess að ofáætla í fjárlögum …“ Þetta þýðir að það eru bara sóttir fjármunir, sótt fé eftir því sem þörf krefur. Þetta þýðir á mæltu máli opinn krani á ríkissjóð. Þetta er ein af helstu hátignum Sjálfstæðisflokksins sem hér talar.

það er verið að plástra hér og þar. Markmiðið er auðvitað að taka vel á móti flóttafólki,

Ég ætla að vísa, með leyfi forseta, áfram til ræðu hæstv. dómsmálaráðherra þar sem henni tókst á tveimur mínútum

Síðan lýsir hún galopnum landamærum með eftirfarandi orðum, með leyfi forseta: „En við þurfum auðvitað að hafa það alveg á hreinu að þeir sem leita eftir alþjóðlegri vernd og eiga rétt á henni […]“ — ég sleppi þarna úr nokkrum orðum

Dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins lýsir því fyrir þingi og þjóð, og fyrir umheiminum sem heyrir það sem hér er sagt í þessum málum, að hér séu galopin landamæri.

hvað eru þeir eiginlega að kjósa með því að greiða Sjálfstæðisflokknum atkvæði sitt?

En ég skal alveg viðurkenna það að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki náð að taka á þessu vandamáli og hefur ekki haft kraft eða kjark eða þor til þess. Hann hefur heldur ekki haft meiri hluta til þess,

það er mikill vilji til þess að taka á þessum vanda og gera þetta með einhverjum sóma, ekki gera þetta stjórnlaust, óviðráðanlegt og hafa sjálfvirkan krana af því að við getum ekki boðið fólki upp á það til lengdar.

Það er niðurstaðan. Við höfum enga stefnu en bara vonum það besta og vonum að það verði ekki allt yfirfullt, vonum frekar að beiðnum um vernd fækki

Sjálfur tók ég upp á því að segja mig úr þverpólitískri nefnd sem skilaði skýrslu um svonefndan hálendisþjóðgarð

Það er án nokkurs vafa verkefnið sem fyrir okkur liggur að fara í heildarendurskoðun í þessum efnum. Ég vil þakka hv. þingmanni sérstaklega fyrir að koma inn á það áðan að við yrðum að leyfa okkur að taka umræðuna um hælisleitendakerfið í víðara samhengi heldur en

að fá þessa umræðu á einhverjum balanseruðum skynsamlegum nótum til að hægt sé að fara í gegnum hana þannig að eitthvert gagn verði af.

síðar í þessari umræðu en það er ágætt að nefna það núna í beinu framhaldi. Það var ekki nóg með að þetta væri þverpólitísk vinna — og ég tek undir

þingmanni stjórnarandstöðunnar að leiða vinnuna. Vinnan fór öll fram meira og minna, held ég, á forsendum stjórnarandstöðunnar.

sem rætt var um dugleysi íslenskra stjórnmálamanna í þessum málum, sem er vissulega alveg rétt í öllum flokkum nema einum sem í þessu eins og svo mörgu öðru virðist skera sig úr núna gagnvart þessum nýaldarstjórnmálum sem tröllríða öllu,

þegar hann taldi að Sjálfstæðisflokkurinn hefði innst inni löngun til að breyta þessum málum. Hann hefði bara ekki valið sér rétta samstarfsflokka og ekki náð að koma málum í gegn o.s.frv. En þá bendi ég á móti á að mörg af þessum málum eru drifin áfram af Sjálfstæðisflokknum og þingmönnum hans eða ráðherrum eins og dæmið sem hv. þm. Ólafur Ísleifsson nefndi áðan. Og það er ekki bara í þessum málum. Það er í mörgum þessara nýaldarstjórnmála að Sjálfstæðisflokkurinn virðist vera að reyna að sanna sig í keppninni um að ganga lengst í þeim efnum,

og von hans um að enn þá blundi þessi löngun undir niðri hjá Sjálfstæðisflokknum: Sjáum bara hvernig fer með þetta mál.

til hans fyrir að mæta hér í umræðuna, málefnalega eins og jafnan, og að flytja frábæra ræðu.

Það sem vakti sérstaka athygli mína, eitt af því, í hreint dæmalausri ræðu framsögumanns málsins,

Ástæðan fyrir því að þetta vakti sérstaka athygli mína er að ég hef heyrt þetta nokkrum sinnum áður, sérstaklega frá þingmönnum Framsóknarflokksins í umræðu um þetta mál og reyndar önnur mál líka.

Kannski kemur það ekki svo mikið á óvart því að sá flokkur hefur orðið algerlega viðskila við allt annað en að reyna að bjarga sér alltaf í næstu kosningum.

Nei, ef einhver andmælir þá eru þeir fyrst og fremst að velta fyrir sér hvort það komi þessum eða þessum að gagni í kosningum, enda það eina sem virðist ráða för á þeim bænum núna. Nú er ég aðeins búinn að nefna Sjálfstæðisflokkinn eða nýhaldið og

forseta, „almennur meiri hluti fyrir því að við tökum utan um þennan málaflokk af mannúð, meiri mannúð“. Það eru sem sagt rökin fyrir því að það eigi að styðja þetta mál, að það sé almennur vilji fyrir því að við tökum utan um þennan málaflokk af mannúð og meiri mannúð.

sem í raun er til þess fallið að hvetja fólk til að fara í hættuför, oft á vegum stórhættulegra glæpasamtaka sem geta tekið aleiguna af fólki, til að stefna því í stórkostlega hættu, í stað þess að búa til fyrirkomulag sem hvetur fólk til að nýta hinar lögformlegu leiðir, hinar öruggu leiðir, í gegnum t.d. samstarf við Sameinuðu þjóðirnar og kvótaflóttamannakerfið? Það er það sem dönsk stjórnvöld eru að gera og danskir jafnaðarmenn hafa boðað og reyndar kallað mannúðarstefnu, ekki hvað síst af þeim sökum sem ég var að lýsa. Það er miklu frekar réttnefni í tilviki dönsku jafnaðarmannanna að um mannúð sé að ræða því að það gengur út á að verja þeirra samfélag en ekki síður að koma í veg fyrir að glæpahópar nýti Danmörku til að stefna fólki í stórkostlega hættu og taka af því aleiguna. Það er mannúð. Það að ná sem mestri mannúð getur stundum verið flókið en ef menn leyfa sér að hugsa hlutina rökrétt þá er hægt að hámarka þá aðstoð sem við getum veitt þeim sem þurfa mest á aðstoðinni að halda.

kominn af stað með og gæti því þurft að ræða málið aðeins áfram. En ég ítreka það varðandi framhald þessarar umræðu, umræðu um svona stórt mál og mikilvægt sem varðar líf og heilsu fólks og framtíð samfélaga, að hún verður að fá að byggjast á staðreyndum, rökræðu og jafnvel örlítilli skynsemishyggju.

Hver er stefna Miðflokksins? Hvað telur Miðflokkurinn að þurfi að gera? Þarf að breyta lögunum? Þarf heildarendurskoðun? Hvað eigum við að gera?

vísað til fordæma, reynslu annarra þjóða, Norðurlandaþjóða ekki hvað síst, og hvað megi læra af þeim og bent á hvað þær þjóðir hafi lært sjálfar og hvað við getum nýtt okkur af þeirri reynslu.

með leyfi forseta: „… hefur verið unnið að samræmdri móttöku flóttafólks, óháð því hvort það kemur á eigin vegum, í gegnum alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum eða með samræmdri móttöku flóttafólks.“

Fjármagn hefur verið skorið við nögl í samningum félagsmálaráðuneytis við móttökusveitarfélög og ekki virðist í bígerð að bæta sveitarfélögunum upp þau viðbótarútgjöld sem hljótast af auknu álagi